Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! **prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo,

Pred vami je Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, kjer posegamo samo v dve točki obstoječega zakona. Dovolite obrazložitev. Lani smo sprejeli tisoč 966 vlog, kar je znašalo 266 milijonov evrov izplačil v letu 2023 kot pomoč slovenskemu gospodarstvu. Kasneje se je ugotovilo, da jih 748 ne izpolnjuje pogojev, tako da je bilo 16 milijonov vračil, 20 % je pa zadržanih sredstev za korekcijo, ki bi bila po obstoječem zakonu izpeljana instrukcijsko do konca februarja. Ta korekcija pa temelji na pridobljenih podatkih od prodajalcev elektrike in elektrodistributerjev, ker je prenos podatkov takšen, kakršen je. Prosimo, da se ta rok podaljša do konca avgusta, tako da bodo vse korekcije v celoti in pravilno izvedene. Tu bi rad takoj povedal, da sprememba instrukcijskega roka ne vpliva na hitrost delovanja. Do tega trenutka je bilo že obdelanih 380 izpeljane korekcije v pozitivno smer, 6,9 milijona, 838 pa jih je še treba izpeljati. Ne čakamo na konec avgusta, ampak tekoče, ko pridejo podatki, se izdajo odločbe in so potem izplačila tudi izplačana. Torej, to je ta prvi del. Drugi del pa je samo sprememba ali uskladitev 49. člena zakona, tam namreč nekoliko nejasno piše o zagotovitvi 10 milijonov evrov SPS, s katerimi se pomaga podjetjem, sedaj zapisujemo bolj jasno, da gre za 10 milijonov v letu 2023 in 10 milijonov v letu 2024, sredstva pa imamo zagotovljena v bilanci B ministrstva. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim za podporo spremembi tega zakona. Hvala vam.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 Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za gospodarstvo je na 29. nujni seji 11. 4. 2024 obravnaval predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Odboru je bilo poleg predloga zakona posredovano naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in pojasnila Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da so bile njihove pripombe upoštevane z vloženima amandmajema, glede drugih pa je ministrstvo podalo pisna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je povedal, da komisija predlagani zakon podpira, ter v nadaljevanju na kratko predstavil del pisnega mnenja komisije. V razpravi so člani odbora predlog zakona soglasno podprli, ne glede na to, da so bili nekateri predstavniki opozicijskih poslanskih skupin kritični do izvajanja določb zakona v praksi, ob tem pa so opozorili na že v preteklosti izražene pomisleke glede premalo realističnega načrtovanja pridobivanja točnih podatkov s strani operaterjev in dobaviteljev električne energije. Glede na to, da so se ti pomisleki izkazali seveda za upravičene, so nekateri predstavniki izrazili bojazen, da se lahko situacija ponovi in bo treba rok za pregled vlog ponovno podaljšati. Prav tako sta bili na predstavnike ministrstva naslovljeni vprašanji. Prvo se je nanašalo na informacijo glede morebitnega usklajevanja vsebine predlaganega zakona z reprezentativnimi gospodarskimi organizacijami. Drugo vprašanje pa je bilo povezano z določitvijo in obračunom zamudnih obresti, ki naj bi jih država plačala tistim podjetjem, ki bodo po sprejetju predlaganega zakona pol leta dlje, kot je bilo predvideno po prvotnem zakonu, čakala na državno podporo. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je odgovoril na zastavljeno vprašanje ter natančneje pojasnil, zakaj je prišlo do zapleta in zamude pri pridobivanju natančnih informacij glede porabe in cene električne energije upravičencev. Glede na obračunavanje zamudnih obresti pa je povedal, da le-to ni predvideno ne za tiste, ki na izplačilo zadržanih sredstev državne podpore še čakajo, kot tudi ne za tiste, ki so že prejeli več sredstev, kot so do njih upravičeni in jih bodo morali vrniti do roka zapadlosti. Odbor je v nadaljevanju obravnaval in sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. in 3. členu predloga zakona, nato pa je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejetje amandmaja je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del poročila. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Obravnavamo vladni predlog za noveliranje zakona, ki je zagotovil pomoč gospodarstvu. Kot vemo, sta pred dvema letoma pohlep in panika zaradi geopolitičnih razmer povzročila izjemen skok cen energentov. Zakon, sprejet takrat, je zagotovil obsežno pomoč slovenskemu gospodarstvu. Da bi zagotovili hitro pomoč, je zakon predvidel tudi 80-odstotna preplačila na podlagi samo ocene škode, zadržani del sredstev pa se izplača šele po strokovnem pregledu vloge na podlagi dejanskih cen oziroma prizadetosti posameznega podjetja. Veliko število vlog bo zahtevalo tudi veliko strokovnega preverjanja, ki je bil tudi glavni razlog za dopolnitev predloga zakona. Pri njej ne gre za podaljšanje rokov za izplačilo zadržanih sredstev, kar bo omogočilo, da bodo vse vloge ustrezno pregledane, sredstva pa tudi pravilno V času energetske draginje se mnoga podjetja pri svojih investicijah obračajo na Slovenski podjetniški sklad, zato predlog zakona vsebuje tudi zakonsko podlago za desetmilijonsko povečanje njegovega ustanovitvenega kapitala. Uporabljeno bo za ugodna posojila podjetjem, ki so bila prizadeta zaradi visokih cen energentov. Spoštovani! Jasno je, da pomoč tako velikega obsega in pri tako velikem številu upravičencev ne more potekati brez zapletov, zlasti ker vse poteka v strogo odmerjenih okvirih dovoljenih državnih pomoči po pravilih Evropske unije, a tudi zato je treba izreči pohvalo ekipi pripravljavca, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki znotraj teh okvirjev išče nove možnosti za boljši gospodarski ekosistem. Pri tem pa vodi stalni dialog z vsemi deležniki in uspešno skrbi tudi za to, da se sistem izboljšuje. Predpisi pa se ustrezno nadgrajujejo, tudi v primeru izvajanja ukrepov pomoči zaradi visokih energetskih cen. Način dialoga in delovanje, ki ga Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport vzpostavlja na tem področju, v Poslanski skupini Socialnih demokratov štejemo za visok standard, ki

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi, prav lep dober dan! Zakon o pomoči v gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize je bil sprejet v najkrajšem možnem času decembra leta 2022 in nato dopolnjen januarja leta z namenom, da se pomaga ohranjati konkurenčnost slovenskih podjetij, še zlasti delovna mesta. Z izvajanjem zakona se je izkazalo, da sistem sporočanja podatkov ne deluje povsem tako, kot je bilo predvideno, in zato vloge niso mogle biti obdelane do prvotno predvidenega datuma. Na tem področju torej Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v prihodnje čaka analiza postopkov predlaganja in implementacije ukrepov, da pri morebitnih bodočih shemah pomoči dodatke dobimo takrat, ko jih potrebujemo. Podjetja potrebujejo rešitev še letos, zato je prav, da se roki za pregled vlog in izplačilo pomoči podaljšajo na datume, za katere na podlagi novih dejstev vemo, da se bodo lahko realizirali, s tem pa se bo končala tudi negotovost za podjetja, ki bodo lahko na podlagi sprejetih sprememb prilagodila svoje poslovanje in financiranje. Treba je poudariti, da so podjetja, ki so zaprosila za pomoč, že dobila 80 % pomoči in se sedanje spremembe nanašajo zgolj na izplačilo zadnjih 20 % te pomoči ter jih bodo podjetja dobila nekaj mesecev kasneje. Podjetjem je sicer vlada dr. Roberta Goloba po tem zakonu nakazala že več kot 250 milijonov evrov. Prvotne ocene o potrebnih in tudi s strani vlade zagotovljenih sredstvih so bile bistveno večje, a se je nato pokazalo, da so potrebe gospodarstva dejansko manjše. V obstoječem zakonu je 49. člen zapisan tako, da se ga lahko tolmači drugače, kot je predvideval zakonodajalec, zato ga s to novelo ustrezno popravljamo. Slovenski podjetniški sklad bo s popravkom tega člena tudi v letošnjem letu dobil 10 milijonov evrov za podelitev likvidnostnih kreditov gospodarstvu. Enako vsoto je sklad dobil že preteklo leto, brez sedanje spremembe pa se sredstev, ki so sicer že zagotovljena v proračunu, skladu ne bi moglo izplačati. 15. slovenska vlada je mandat nastopila 1. junija leta Predsednik vlade se je skupaj z ministrsko ekipo prioritetno lotil omilitev posledic energetske draginje. Vlada je že 15. junija leta 2022, torej 15. dan svojega delovanja, javnosti predstavila prve ukrepe pri soočanju z draginjo, ki so se nanašali na visoke cene pogonskih goriv. Ves čas je sprejemala povezane, med seboj dopolnjujoče se ukrepe, ki so že vsak zase kazali svojo pomembnost, v celoti pa so kazali pravo sliko in prispevek k doseganju cilja vlade, in sicer oblikovati predvidljivo in varno okolje za prebivalce, gospodarstvo in državo ter zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z energenti. Vlada je najprej poskrbela za gospodinjstva in male odjemalce oziroma podjetja, nato pa tudi za vse ostale. Reguliranim cenam za že omenjene so tako denimo sledile regulacije za vrtce, šole, zdravstvene domove in izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote. Naknadno so do reguliranih cen postali upravičeni tudi gospodinjski odjemalci daljinskega ogrevanja. Ukrepi so torej iz tedna v teden zajemali več subjektov in končnih odjemalcev. Poleg tega je vlada znižala DDV na 9,5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Za proizvodnjo elektrike je za polovico znižala prispevek za podporo proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije ter trošarine. Enoletna regulacija cen in znižanje prispevkov je začelo veljati 1. septembra leta 2022 in je veljalo eno leto. Prav tako je bil reguliranih cen deležen del gospodarstva. Subjektom, ki do teh ukrepov niso bili upravičeni, pa se je vzporedno pomagalo s finančnimi pomočmi, ki so bile skladne z začasnim kriznim okvirom, ukrepi za ohranjanje delovnih mest in ukrepi za boljšo likvidnost. Iz vsega navedenega izhaja, da se vlada dr. Roberta Goloba odziva hitro in učinkovito na potrebe prebivalcev in gospodarstva in če se izkaže, da je treba kakšen ukrep spremeniti in nadgraditi, da se doseže zastavljen cilj, to tudi postorimo. Spremembe tega zakona bodo imele pozitiven vpliv na gospodarstvo, zato ga bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Franc Rosec. Izvolite. za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Bistvo Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize je urejanje dveh zadev, in sicer korekcijskih postopkov subvencioniranja cen električne energije v primerjavi s cenami, ki so veljale pred energetsko krizo. Oškodovanci so namreč na podlagi zakona, ki je bil sprejet konec leta 2022, naredili v začetku leta 2023 samo oceno, na podlagi katere je bilo od aprila 2023 do aprila 2024 že izplačanih 80 % subvencij, 20 % pa je bilo zadržanih do končne ugotovitve dejanskega stanja. V fazi preveritve dejanskega stanja je bilo ugotovljeno, da so bile samoocene pomembno višje, zato se bo za preverbo porabilo nekoliko več časa. Sprva je bilo predvideno, da bo to možno storiti do 28. 2. 2024. Žal ni bilo možno tako hitro pridobiti vseh podatkov, zaradi težav s sotfwarom. Agencija SPIRIT, ki je zadolžena za to nalogo, ocenjuje, da bo to možno izpeljati do 31. 8. 2024, drugem delu pa se zakon nanaša na subvencioniranje posojil, ki jih podeljuje Slovenski podjetniški sklad in se zaradi velikega povpraševanja podjetij sredstva povečujejo za 10 milijonov evrov. V Slovenski demokratski stranki omenjeni predlog zakona podpiramo. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Najprej sporočim, da bomo danes poslanke in poslanci Nove Slovenije glasovali za to novelo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Podobno sem ravnal tudi na matičnem delovnem telesu. Smo pa ves čas kritični glede pristopa Vlade v zvezi s pomočjo gospodarstvu za omilitev energetske krize. Če bi predlagatelj osnovnega zakona konec leta 2022 vsaj malo prisluhnil našim opozorilom, ta novela ne bi bila potrebna, in kar je še pomembneje, pomoč gospodarstvu bi bila učinkovitejša. Nova Slovenija je takrat predlagala cenovno kapico na ceno električne energije. Koalicija ni prisluhnila, ne nam ne gospodarstvu, čeprav smo se naposlušali, kako dobro vlada sodeluje z gospodarstvom. Sedeti skupaj z gospodarstvom ali pa sodelovati, tu je lahko velika razlika. Zdaj bomo pač prisiljeni igrati podaljške do konca letošnjega avgusta, namesto da bi zmagali že konec februarja. Osnovni zakon je namreč Državni zbor obravnaval 16. decembra leta 2022. Zaradi nestrinjanja s predlaganimi rešitvami je bila na Gospodarski zbornici istega dne odmevna tiskovna konferenca, na kateri je gospodarstvo izrazilo protest zaradi pristopa vlade v zvezi z ukrepi, ki naj bi omilili posledice energetske krize. Takratnega zakona mi nismo podprli, problematizirali smo predvsem neracionalno zbirokratiziran proces vnašanja in procesiranja vlog. Opozarjali smo, da praktično ne bo mogoče v roku, kot je bil v zakonu predpisan, vseh teh vlog tudi sprocesirati. Ocenili smo, da se vlada loteva pomoči gospodarstvu neresno oziroma pišmeuhovsko, ampak zdaj smo tu, kjer smo, imeli smo prav, to je zdaj popolnoma jasno. Vlada je spoznala, da je naredila napako, in tudi na podlagi kritik, ki so prihajale s strani gospodarstva, 30. decembra 2022, pozor, 14 dni po sprejetju zakona, na dopisni seji sprejela uredbo, s katero je omejila cene elektrike. Uvedla je torej cenovno kapico za mikro, mala in srednja podjetja, s čimer je sledila pozivom iz gospodarstva. Sprememba zakona ne temelji na resnih argumentih, ki bi zahtevali spremembo, gre v bistvu za posledico nepravočasnega posredovanja sistemskih podatkov o upravičencih in pravočasnega pregleda in ocene posredovanih podatkov, ki so bili posredovani prek spletne aplikacije. Gospodarstvo ne more trpeti škode, turbulenc v poslovanju, če za to mehanizmi, določeni v zakonu, niso korektno pripravljeni. Zavezanci, ki so upravičeni do izplačila preostanka pomoči, so namreč svoje zakonske obveznosti izpolnili do roka, torej so upoštevali predvidene terminske omejitve, ne morejo pa odgovarjati na primer za neustreznost informacijskih rešitev oziroma podporo sistemu, ki omogoča pravilno in natančno obdelavo podatkov. Za zaključek. Vladi toplo priporočamo, da je v bodoče pri raznih shemah pomoči gospodarstvu, pa tudi državljanom, fizičnim osebam, bolj realistična in da se vendarle začne učinkovita digitalizacija na tem področju. Hvala lepa.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno **3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora v okviru skrajšanega postopka**. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Karmen Furman. Za dopolnilno obrazložitev Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora dajem besedo predstavnici predlagatelja mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! V skladu z Ustavo Republike Slovenije ima Državni zbor svoj poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Veljaven Poslovnik Državnega zbora je bil sprejet aprila leta 2002 in je prinesel popolnoma novo ureditev organizacije Državnega zbora, zakonodajnega postopka in drugih postopkov iz njegove pristojnosti, časovno natančno načrtovanje dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter vnaprejšnji in predvidljiv potek sprejemanja odločitev Državnega zbora. Čez leta so njegove dosedanje spremembe in dopolnitve bistveno pripomogle k učinkovitejšemu izpolnjevanju pristojnosti in ključnih nalog Državnega zbora. Predlog sprememb Poslovnika, ki ga obravnavamo danes, je bil v obravnavo vložen s podpisi poslank in poslancev, poslanskih skupin Svoboda, Slovenske demokratske stranke in Nova Slovenija, gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve poslovniških določb, ki bodo, če bodo danes tudi potrjene, omogočile boljšo organizacijo in učinkovitost dela Državnega zbora. Predlog akta tako vsebuje dva predloga sprememb, in sicer kot prvič, učinkovitejšo ureditev tretje obravnave predloga akta oziroma zakona v primeru, ko k predlogu zakona v tretji obravnavi amandmaji niso vloženi. V parlamentarni praksi se je namreč pokazalo, da se vsebina stališč poslanskih skupin v tretji obravnavi akta v primerih, ko amandmaji niso vloženi, le ponovi in je tako vsebinsko enaka kot v prvi oziroma drugi obravnavi. Zato se predlaga, da se v tem primeru o predlogu akta zgolj glasuje. To pomeni, da predlagatelj ne poda dopolnilne obrazložitve, predstavnik Vlade, ko ta ni predlagatelj akta, ne poda mnenja in predstavniki poslanskih skupin ne podajo stališč k predlogu akta. Treba pa je poudariti, da bi ta sprememba veljala zgolj v primeru, ko amandmaji k predlogu zakona v tretji obravnavi niso vloženi in zakonsko besedilo ostaja enako, kot je bilo sprejeto v drugi obravnavi, o kateri pa je že bila opravljena tudi vsebinska razprava. V primeru, ko pa so v tretji obravnavi vloženi amandmaji in se torej zakonsko besedilo z njimi lahko spremeni, pa predlagana ureditev ne velja in se v uvodu točke podajo dopolnilne obrazložitve predlagatelja, mnenja Vlade in stališča poslanskih skupin. Kot druga sprememba pa se današnji predlog sprememb nanaša na učinkovitejšo in ustreznejšo obravnavo zadev Evropske unije. tako izhaja, da matična delovna telesa ne bi več obvezno obravnavala vseh dodeljenih zadev Evropske unije, ampak po presoji predsednika delovnega telesa ali pa na zahtevo upravičenih subjektov, in sicer tretjina članov delovnega telesa ali pa poslanske skupine. Slednje je bilo glede na že podane pomisleke iz predhodno obravnavanega podobnega predloga tudi dopolnjeno kot dodatna varovalka. Hvala. Najlepša hvala. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za poslovnik.

Hvala. Komisija za poslovnik je kot matično delovno telo predlog obravnavala na 4. seji 11. 4. 2024. V poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnica predlagatelja pojasnila, da je bil obravnavani predlog vložen v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru s podpisi poslank in poslancev poslanskih skupin Svoboda, SDS in Nova Slovenija s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, ki pa bodo zagotovile boljšo organizacijo in učinkovitejše delo Državnega zbora. Ob tem je posebej poudarila, da je skladno s prakso dela Komisije za poslovnik oblikovanje obravnavanega predloga potekalo na več sejah delovne skupine komisije, v kateri so bili navzoči predstavniki vseh poslanskih skupin Državnega zbora. V okviru dela delovne skupine se je nakazalo, da bi besedilo lahko sprejelo dvotretjinsko večino navzočih poslancev, ki je potrebna za sprejetje predlaganih sprememb. V nadaljevanju je predstavnica predlagatelja podrobneje predstavila predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika. Prva sprememba se nanaša na učinkovitejšo ureditev tretje obravnave predloga zakona v primeru, ko se ta kot samostojna točka dnevnega reda obravnava na naslednji seji Državnega zbora in k predlogu zakona amandmaji niso vloženi. V primeru, ko so v tretji obravnavi vloženi amandmaji in se zaradi njih zakonsko besedilo lahko spremeni, pa predlagana ureditev ne velja in se v uvodu točke lahko poda dopolnilna obrazložitev predlagatelja, mnenje Vlade in stališča poslanskih skupin. V zvezi s predlaganimi spremembami je predstavnica predlagatelja pojasnila, da v predlogu ne gre za spremembe zakonodajnega postopka v primeru zakonsko spremenjenega besedila, kot izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, saj se je o popolnoma enaki vsebini akta že opravila razprava in tudi glasovanje v okviru druge obravnave in se ta vsebina v tretji obravnavi sploh ne spreminja. Prav tako je predlagatelju v razpravi v drugi obravnavi dana možnost, da se izjasni o svojem stališču glede podanih sprememb oziroma do vloženih amandmajev k predlogu akta, predlog pa tudi nima nobene povezave z nezmožnostjo vlaganja amandmajev. V obravnavanem primeru tudi ne gre za oženje dela Državnega zbora v zakonodajnem postopku, saj že po veljavni ureditvi v tem primeru poslancem sploh ni dana možnost razprave. Prav tako ne gre za oženje možnosti predstavitve razlogov odločanja, saj se je o vsebini in morebitnih amandmajih treba izjasniti že v drugi obravnavi, ker se o njih takrat že glasuje. V nadaljevanju je predstavnica predlagatelja predstavila še predlog, ki se nanaša na ustreznejšo in učinkovitejšo obravnavo zadev Evropske unije, po katerem bodo matična delovna telesa dodeljene zadeve EU obravnavala po presoji predsednika matičnega delovnega telesa ali na zahtevo najmanj tretjine članov matičnega delovnega telesa ali poslanske skupine. Če matično delovno telo zadeve ne bo obravnavalo, se bo štelo, da matično delovno telo soglaša z dodeljenim predlogom. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje. V zvezi s predlagano rešitvijo glede tretje obravnave je pojasnila, da je temeljna poslovniška ureditev poteka obravnave vsake točke dnevnega reda na seji Državnega zbora določena v 66. členu Poslovnika, da je pri urejanju poteka tretje obravnave kot samostojne točke vprašljivo izhajati iz predpostavke o nepotrebnosti dopolnilnih obrazložitev in stališč, ker jih je bilo možno podati že v predhodnih fazah postopka, prav tako sprejetja predlagane rešitve ni mogoče utemeljevati z oceno, da se vsebina predstavljenih stališč praviloma ne ponavlja. Povedala je, da bi predlagana ureditev delovanje Državnega zbora lahko zožila. Opozorila je tudi na načelo transparentnosti in odprtosti dela Državnega zbora glede predlaganih sprememb. V zvezi s postopkom obravnave zadev EU je povedala, da bi s tem lahko prišlo do težišča odločanja na pristojnem delovnem telesu. V zvezi s predlagano spremembo 154.g člena pa je menila, da bi rešitev morda veljalo ponovno pretehtati. Razprave ni bilo. Komisija je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasovala o vseh členih predloga aktaskupaj in jih sprejela s potrebno dvotretjinsko večino navzočih članov komisije. Ker k predlogu akta na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili vloženi, komisija Državnemu zboru predlaga, da predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora sprejme v predloženem besedilu. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Izvoli. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Skupina poslank in poslancev poslanskih skupin SDS, Svoboda in NSi je v postopek vložila predlog sprememb Poslovnika, ki prinaša dve rešitvi. S prvo se ukinja obravnavo zadev Evropske unije na matičnih delovnih telesih pred dokončno obravnavo na pristojnem delovnem telesu, Odboru za zadeve Evropske unije. Ker gre v večini primerov za stališča do številnih aktov EU, ob katerih večinoma na matičnih odborih ni razprave, se v Poslanski skupini Levica s predlogom strinjamo. Spremembe, ki jih predlaga skupina poslank in poslancev, namreč omogočajo, da bi v primerih, ko matično delovno telo oceni to kot potrebno, vseeno opravilo obravnavo zadev EU še pred pristojnim delovnim telesom. S tem je omogočena in ohranjena možnost, da se matična delovna telesa v primerih, ko so na dnevnem redu vprašanja iz pristojnosti EU, ki imajo širši pomen za Republiko Slovenijo, vseeno opredelijo do predlaganih stališč oziroma rešitev. Druga sprememba, ki jo prinaša novela Poslovnika, pa ukinja predstavitve dopolnilne obrazložitve predlagatelja ter predstavitve stališč Vlade in predstavnikov poslanskih skupin v tretjem branju zakona. Predlagatelji trdijo, da predvsem zaradi tega, ker se pogosto dogaja, da poslanske skupine ponavljajo stališča iz druge obravnave zakona ter da so posledično takšna stališča v tretjem branju odvečna. Poslanski skupini Levica se s temnikakor ne strinjamo in poudarjamo, tako kot opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, da gre za korenit poseg v samo logiko zakonodajnega postopka, ki prinaša tudi dodatne poslovniške nejasnosti oziroma navzkrižja. Stališča v tretjem branju so pomembna. Res je, da se večinoma zakonodaja od drugega do tretjega branja bistveno in smiselno praviloma ne spreminja, a to ne pomeni, da so stališča v tretji obravnavi nepotrebna kot poslovniški institut. Če katera od poslanskih skupin ne želi ponavljati svojega stališča iz predhodne obravnave, ima že sedaj poslovniško možnost, da tega ne naredi. Stališča pri taki točki enostavno ne prijavi ob najavi časa za pripravo časovnega poteka seje Državnega zbora. Se pa lahko zgodi in se tudi že kdaj je, da se s sprejetjem amandmaja zakon iz drugega v tretje branje toliko spremeni, da je po svoji vsebini in smislu bistveno drugačen, in s tem se lahko spremeni tudi stališče tako predlagatelja kot poslanskih skupin, zaradi česar je nujno ohraniti možnost predstavitve stališč. S sprejetjem take spremembe bi tako v takih primerih odvzeli možnost opredelitve poslanskim skupinam, kar je resen poseg v demokratični institut predstavitve stališč poslanskih skupin. Poslovnik Državnega zbora je temeljni akt, ki organizira naše delovanje, zato bi morala biti vsaka sprememba tako imenovane male ustave premišljena in sprejeta ob upoštevanju številnih vidikov, predvsem tistih, ki temeljijo na osnovah delovanja slovenske parlamentarne demokracije. V Levici ocenjujemo, da je trenutni predlog neenakomeren kompromis, ki prinaša eno smiselno spremembo, na račun katere pa se uvaja drugo spremembo, ki je škodljiva in sporna,

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! V Poslanski skupini Svoboda bomo predmetno novelo Poslovnika Državnega zbora s prvopodpisano predsednico Komisije za Poslovnik mag. Karmen Furman podprli. Novela, katere sopredlagatelji smo, je bila vložena z namenom, da bi bil zakonodajni postopek bolj racionalen in učinkovit. Osredotoča se zgolj na dve spremembi, in sicer na neobvezno obravnavo zadev EU na matičnih delovnih telesih in črtanje možnosti dopolnilne dopolnilne obrazložitve in mnenja predlagatelja ter Vlade in predstavitve stališč poslanskih skupin v tretji obravnavi predloga zakona, če k predlogu niso predloženi amandmaji. Novela vključuje dopolnitve 140. člena na način, da se določi, da kadar Državni zbor na naslednji seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona in amandmaji k predlogu zakona niso bili vloženi, na začetku obravnave ni več obrazložitve in mnenja predlagatelja ter tudi Vlade, prav tako ni več stališč poslanskih skupin. Predlagana sprememba in dopolnitev 154.g in 154.h člena pa omogoča, da bodo matična delovna telesa po predlagani novi ureditvi zadeve EU obravnavala le po presoji in odločitvi predsednika matičnega delovnega telesa ali na zahtevo tretjine članov delovnega telesa in poslanskih skupin, kar pomeni, da obravnava ni več obvezna, kot je do sedaj zahteval Poslovnik Državnega zbora. Kot veste, predmetna novela predstavlja že drugo novelacijo Poslovnika, ki ga je pripravila delovna skupina pri Komisiji za poslovnik. Prva novela je bila sprejeta maja 2023. Takrat sta tako komisija kot kasneje Državni zbor sprejela večino predlaganih sprememb, razen predloga da bi zadeve EU lahko obravnavalo le eno delovno telo, to je Odbor za zadeve Evropske unije. V Poslanski skupini Svoboda smo bili in smo še vedno mnenja, da bi bilo bolj racionalno, da bi matična delovna telesa zadeve EU obravnavala po lastni presoji in ne več obvezno. Poslanski skupini Svoboda nas veseli, da smo kljub neuspešnem prvem poskusu nadaljevali pogovore glede omenjenih sprememb 154.g in 154.h člena. Delovna skupina pri komisiji in strokovne službe so v sodelovanju z Zakonodajno-pravno službo pripravili nekoliko spremenjeno oziroma dopolnjeno verzijo rešitev, ki so bile sicer predlagane že leta 2023. Pri tem želimo opozoriti, da predlagana rešitev ni v neskladju z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in da gre za rešitev, ki je primerljiva z ureditvijo iz Poslovnika Državnega zbora iz leta 2004. Na nekatere izražene očitke pa odgovarjamo, da predlagana rešitev skupaj s preteklo parlamentarno prakso ravno tako omogoča obravnavo zadev EU na matičnih delovnih telesih, in sicer takrat, ko se bo to izkazalo za potrebno oziroma ko bodo obravnavo zahtevali kvalificirani predlagatelji. Hkrati pa s pravno presumpcijo v soglasju s predlogi Vlade v primeru, da do obravnave zadeve na pristojnem delovnem telesu ne pride, odpravlja vse zagate, s katerimi smo se pri obravnavi zadev EU srečevali sedaj sklicevanje pristojnih delovnih teles v prekratkih rokih, iskanje prostih terminov za sklic sej, neprisotnost predstavnikov Vlade zaradi prekratkih rokov, nezmožnost obravnave na seji matičnega delovnega telesa zaradi odsotnosti mnenja pristojnega delovnega telesa in podobno. Da ne omenjamo, da so obravnavane zadeve EU na matičnih delovnih telesih postale same sebi namen brez nekih resnih vsebinskih razprav in odločanj. Poslanski skupini Svoboda podpiramo tudi omenjeno dopolnitev 140. člena Poslovnika, ki jo sicer predlaga Poslanska skupina SDS. Njihov predlog oziroma razmislek o poteku tretje obravnave, kadar k predlogu zakona niso vloženi amandmaji, se nam zdi na mestu. Parlamentarna praksa izkazuje, da se vsebina obrazložitev mnenj, stališč v tretji obravnavi v primeru, ko k predlogu zakona niso vloženi amandmaji, praviloma ponovi in je vsebinsko enaka, kot je na prvi oziroma drugi obravnavi. Izrečeni so sicer očitki, da slednja rešitev onemogoča razpravljanje stališč politike do urejanja določenega zakonskega področja javnosti, s čimer se ne moremo strinjati. Vsaka poslanska skupina ima tudi po novi rešitvi možnost, da vloži amandma na tretjo obravnavo in s tem doseže, da se obravnava opravlja tako kot doslej, predstavitev stališča poslanske skupine tudi lahko traja tri minute, poslanca pa dve minuti. Naj pri tem opozorim, da je Državni zbor eden redkih parlamentov EU, ki ima na sploh uveljavljen takšen institut oziroma

Podpredsednica, hvala za besedo. Ustava Republike Slovenije določa, da ima Državni zbor Poslovnik, ki ga sam sprejema z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Poslovnik ima torej za sprejetje določeno kvalificirano večino, ki je večja kot za sprejetje zakona, s katerim se državljanom nalaga pravice in obveznosti. Navedeno sledi določbi Ustave Republike Slovenije, torej gre za pomemben dokument, ki ima tako po mnenju Ustavnega sodišča moč zakona, čeprav ne gre za pravno-formalni akt, po mnenju nekaterih ustavnih pravnikov pa Poslovnik predstavlja celo malo ustavo. Predlog, ki je pred nami, določa spremembe 140., 154.g ter 154.h člena. Predlog ne posega bistveno v samo delovanje Državnega zbora in predstavlja predvsem poenostavitev delovanja Državnega zbora.

Če v tretji obravnavi k predlogu zakona amandmaji ne bodo vloženi, se v tretji obravnavi na seji Državnega zbora ne bo predstavilo, a., stališč poslanskih skupin, b., dopolnilne obrazložitve predlagatelja, ter c., mnenja Vlade. Predlogi zakonov se običajno najbolj spreminjajo na matičnem delovnem telesu. Običajno se med drugo in tretjo obravnavo zgodijo veliko manj obsežne spremembe, zato ne vidimo težav, če se ob odsotnosti amandmajev v tem delu ne predstavlja tudi stališč in obrazložitev predlagatelja ter mnenje Vlade. Ne pozabimo, da še vedno obstaja možnost obrazložitve glasu pred glasovanjem. Poleg tega se za tretjo obravnavo še vedno lahko vloži amandmaje, kar bo omogočilo stališča in razpravo. To možnost bo ohranil tudi predlagatelj zakona. Druga sprememba, ki jo novela Poslovnika Državnega zbora prinaša, pa je poenostavitev obravnave zadev EU. Pri zadevah EU bodo po novem matična delovna telesa na seji obravnavala zadeve in o njih pripravila mnenje z morebitnimi amandmaji, zgolj če bo to v treh dneh od dodelitve predloga matičnemu delovnemu telesu zahtevala najmanj tretjina članov matičnega delovnega telesa ali poslanska skupina oziroma po odločitvi predsednika matičnega delovnega telesa. V nasprotnem primeru seje matičnega delovnega telesa ne bo in se bo štelo, da matično delovno telo soglaša s predlogom dosjeja. Še vedno pa bo zadevo v vsakem primeru obravnaval Odbor za zadeve Evropske unije kot pristojno delovno telo, v kar novela ne posega. Po sedaj veljavni ureditvi morajo namreč matična delovna telesa navedene zadeve obvezno vsakič obravnavati na svoji seji in o tem pripraviti mnenje. Iz sistema obvezne obravnave se torej prehaja na sistem izbirne obravnave na zahtevo poslanske skupine ali tretjine članov oziroma predsednika delovnega telesa. Za zaključek. Predlog sprememb Poslovnika Državnega zbora prinaša po naši oceni racionalnejšo in hitrejšo parlamentarno proceduro, ob tem pa predlog sprememb Poslovnika Državnega zbora zagotavlja varovalke, da upravičeni subjekti po lastni presoji še vedno lahko zahtevajo, da se izvedejo postopki, ki so bili do sedaj obvezni, zato spremembe in dopolnitve Poslovnika v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podpiramo.

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Poslovnik Državnega zbora je temeljni osrednji pravni akt Državnega zbora, s katerim Državni zbor ureja pravila svojega lastnega delovanja. Ureja torej organizacijo in delo Državnega zbora, uresničujejo pa se tudi pravice in dolžnosti poslank in poslancev. Na poseben položaj Poslovnika v hierarhiji pravnih aktov kaže 94. člen Ustave, ki določa, da ima Državni zbor poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Ustavno sodišče je že v eni izmed svojih odločb napisalo, da avtonomija parlamenta pomeni tudi dolžnost parlamenta, da pravno uredi svoje delo in poslovanje ter da se po teh pravilih tudi ravna. Sprejetje Poslovnika ni samo pravica, temveč tudi obveznost parlamenta, ki izhaja iz načela zakonitosti delovanja parlamenta in tudi že iz ustave. V skladu z navedenim je torej nujno, da vse spremembe Poslovnika sprejemamo previdno, premišljeno in odgovorno. Predlog sprememb Poslovnika, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev, predvideva dve spremembi. Prva predlagana sprememba predvideva, da se v primerih, kadar se tretja obravnava predloga zakona opravi na drugi seji in amandmaji niso vloženi, ne bi podala dopolnilna obrazložitev predlagatelja ter tudi ne bi predstavila stališča Vlade in poslanskih skupin. V Poslanski skupini Socialnih demokratov sicer razumemo namen in cilje predlagateljev po učinkovitejši, pa tudi racionalnejši ureditvi, pa vendarle ne moremo sprejeti opozoril Zakonodajno-pravne službe. Citiram: »Predlagana ureditev, pa čeprav naj bi veljala le v primeru, ko k predlogu zakona ne bi bilo vloženih amandmajev, bi delovanje Državnega zbora v zakonodajnem postopku zožila in ga omejila. S tem bi bil pomen tretje obravnave v okviru zakonodajnega postopka bistveno zmanjšan.« V poslanski skupini menimo, da bi takšna sprememba na eni strani, torej na izvedbeni ravni, prinesla minimalni časovni prihranek, po drugi strani pa bi lahko po vseh navedenih opozorilih pristojne Zakonodajno-pravne službe posegla v zakonodajni postopek. Načela zakonodajnega postopka so v temeljih urejena v ustavi, med njih pa štejemo tudi recimo načelo stopnjevitosti ali večfaznosti in tudi načelo javnosti. Tako Zakonodajno-pravna služba opozarja, da je treba predlagano rešitev preveriti tudi v razmerju do načela transparentnosti in javnosti. Druga sprememba pa se nanaša na obravnavo zadev Evropske unije. Predlaga se, da matična delovna telesa ne bi več obvezno obravnavala dodeljenih zadev EU, ampak po presoji predstavnika matičnega delovnega telesa ali na zahtevo upravičenega subjekta, to je na zahtevo najmanj tretjine članov matičnega delovnega telesa ali poslanske skupine. Nova ureditev naj bi omogočila bolj okrepljeno in bolj aktivno vlogo matičnih delovnih teles glede odločanja in obravnavanja zadev Evropske unije. Kljub temu, da Socialni demokrati podpiramo rešitev, ki se nanaša na obravnavo zadev Evropske unije, pa imamo, kot je že bilo povedano, pomisleke pri rešitvi glede tretje obravnave zakonodajnega postopka. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora Komisija za poslovnik ni sprejela nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo. Odločanje o Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **4. TOČKO DNEVNEGA REDA,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 Hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije! Pred vami je novela Zakona o prekrških, prva od leta 2016. V tem času je v Zakon o prekrških poseglo le Ustavno sodišče Republike Slovenije, posledica teh posegov pa je danes tu pred vami – novela zakona, s katero se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča. Pomembno je, da rešitve v predlogu zakona ne odstopajo od rešitev, ki jih je za prehodno obdobje določilo Ustavno sodišče. V gradivu zakona smo navedli razlog sprejemanja zakona po skrajšanem postopku, v nadaljevanju pa naj na kratko povzamem predlagane vsebinske rešitve. Določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo. Drugič, ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere. In kot tretjič, določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju. Poleg navedenega pa predlog zakona nekoliko spreminja tudi institut zahteve za varstvo zakonitosti, in sicer se s tem omogoča izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Po predlogu zakona bo v izjemno zamejenem obsegu omogočeno, da zahtevo za varstvo zakonitosti poleg vrhovnega državnega tožilca vloži tudi storilec prekrška ali njegov zagovornik. S predlogom zakona se torej širijo pravice fizičnih in pravnih oseb na področju prekrškovnega prava, brez finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. Veseli nas, da je v zvezi s predlogom zakona Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora podala mnenje brez pripomb, Državni svet Republike Slovenije pa je predlog zakona tudi soglasno podprl. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Glede na to, da ste Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških na matičnem delovnem telesu brez razprave podprli, pričakujem, da se bo z vašo podporo predlogu zakona na današnji seji Državnega zbora zakonodajni postopek v skladu s Poslovnikom Državnega zbora končal. Za vašo podporo se vam najlepše zahvaljujem. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici mag. Almi Intihar. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovana ministrica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odbor za pravosodje je na 25. 4. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 75. seji 1. 3. 2024 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer: predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, mnenje Sodnega sveta, dopis Skupnosti občin Slovenije. V poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi. Predstavnica predlagatelja je uvodoma pojasnila, da predlagana novela uresničuje tri odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Predlog zakona o predlaganih rešitvah določa rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, ureja pravico do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo, določa dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju ter dopolnjuje krog vlagateljev zahteve za varstvo zakonitosti v primerih, ko je prekrškovno zadevo urejalo Evropsko sodišče za človekove pravice, s čimer se določa možnost, da lahko zahtevo za varstvo zakonitosti vloži tudi storilec prekrška ali zagovornik. Poudarila je, da predlagane rešitve ne odstopajo od rešitev, ki jih je za prehodno obdobje določilo že Ustavno sodišče, prav tako pa ne predstavljajo finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. V zvezi z mnenjem Sodnega sveta, da deloma odpravljena zamejenost zahteve za varstvo zakonitosti lahko vodi v preobremenjenost Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, je pojasnila, da po mnenju predlagatelja predlagana rešitev ne bo imela posebnega učinka na povečan pripad Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, pri čemer je poudarila, da je Evropsko sodišče za človekove pravice vse od osamosvojitve Slovenije do danes obravnavalo zgolj devet prekrškovnih zadev. Ob upoštevanju, da Zakonodajno-pravna služba na predlog zakona ni podala vsebinskih pripomb, je izrazila soglasje k redakcijskemu posegu pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, s katerim bo odpravljena manjša slovnična nedoslednost. Pojasnila je, da je, ločeno od postopka obravnave predmetne novele, predvidena tudi priprava obsežnejših sprememb prekrškovne zakonodaje, v sklopu katere bodo naslovljeni vsi predlogi za spremembe in dopolnitve, ki jih je Ministrstvo za pravosodje prejelo od leta 2016, med drugim tudi predlogi, ki jih je Skupnost občin Slovenije podala v okviru obravnavanega predloga zakona. Državna svetnica je predstavila mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. Predstavnik Sodnega sveta je opozoril na osnovni namen prekrškovnega postopka, ki pa se ob vsakokratnem sprejemanju sprememb, zlasti z vidika kompleksnosti, bolj približuje naravi kazenskega postopka. Med drugim je poudaril, da bo sprejetje predlagane spremembe, vezane na varstvo zakonitosti, lahko vplivalo na obseg dela prvostopenjskih sodišč, s tem pa tudi na učinkovitost sodišč. Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva je pojasnila, da so bile podane pripombe med usklajevanji v celoti upoštevane. Opozorila je, da predstavlja zahtevo za varstvo zakonitosti vlogo v javnem interesu. V razpravi je poslanka Poslanske skupine Svoboda izrazila podporo predlaganim rešitvam. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških sprejme v predloženem besedilu. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, državljanke in državljani! V slovenskem pravnem redu je sistemski zakon, ki celovito ureja področje prekrškovnega prava, Zakon o prekrških. Slednji ureja tako materialnopravne kot tudi procesnopravne vidike prekrškovnega prava in je bil nazadnje deležen sprememb pred osmimi leti v letu 2016. S predlagano novelo zakona se naslavlja pomembne odločbe, ki so bile sprejete v vmesnem času in terjajo implementacijo v pravni red, in sicer tri odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije in eno odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Na podlagi odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije se v Zakonu o prekrških uvajajo tri rešitve, ki zapolnjujejo pravne praznine oziroma odpravljajo ustavno neskladnost. Z dopolnitvijo 42. člena se v zakon uvaja dvoletni rok za ponovno odločanje sodišča, ko je odločba o prekršku razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom. Upoštevaje dejstvo, da je splošni zastaralni rok za prekrške prav dve leti, v Svobodi navedene odločitve, ki sledi presoji Ustavnega sodišča, nismo problematizirali. Poleg tega se ureja pravica do pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo tako, da pritožba ni omejena glede na višino izrečene globe ali vrednosti predmetov oziroma odvzete premoženjske koristi. S tem ni poseženo v ustavno načelo sorazmernosti med pravico do pravnega sredstva in učinkovitostjo oziroma ekonomičnostjo, hitrostjo prekrškovnega postopka z vidika zagotavljanja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Tretja in zadnja rešitev, ki usklajuje ureditev Zakona o prekrških z odločbo Ustavnega sodišča, je ureditev instituta pridržanja. S predlogom zakona se podaljšuje rok za vložitev pritožbe zoper sklep o odreditvi pridržanja. Pritožbo bo po predlagani ureditvi mogoče vložiti še dva dni za tem, ko je pridržanje odpravljeno, in torej ne le v času trajanja 48-urnega pridržanja. Na podlagi te spremembe se deloma spreminja tudi rok, v katerem mora sodišče odločiti o pritožbi. Če je pritožba vložena v času pridržanja, mora sodišče odločiti o pridržanju v 48 urah kot doslej, če pa je pritožba vložena po odpravi pridržanja, pa zakon ne predvideva posebnega kratkega roka za odločitev. V zvezi z odločitvijo Letonja proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice se v Zakonu o prekršku razširja krog vlagateljev, ki lahko vložijo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru, ko je odločitev o prekršku presojalo Evropsko sodišče za človekove pravice. V skladu s predlagano ureditvijo bosta po novem lahko zahtevo za varstvo zakonitosti poleg Vrhovnega državnega tožilstva vložila tudi storilec prekrška in njegov pooblaščenec. S predlogom zakona se izpolnjuje zaveza koalicije, da se krepi delovanje pravne države. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo aktiven pristop pri uresničevanju sprejetih ustavnih odločb, kadar je to le mogoče. Poleg tega v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da predlog zakona ustrezno zapolnjuje določene pravne praznine in odpravlja ustavne neskladnosti, ki jih je Ustavno sodišče ugotovilo in naložilo zakonodajalcu, da jih implementira. O kvaliteti zakonodajnega predloga govori tudi dejstvo, da Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora ni podala nobenih vsebinskih pripomb, prav tako pa se odločitev ni problematizirala na seji matičnega delovnega telesa, torej Odbora za pravosodje. pravosodje. Ker gre v praksi za zelo nizko število navedenih primerov v zvezi z odločitvijo, torej Letonja proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kar je omenil predstavnik Sodnega sveta, naj povemo, da to ne bo predstavljalo težav v smislu prevelike obremenitve sodišč, saj gre za zelo nizko število navedenih primerov. Ker smo v Poslanski skupini Svoboda zavezani k spoštovanju ustavnih odločb in zagovarjamo ustrezno implementacijo strokovnih rešitev v slovensko pravno ureditev,

Podpredsednica, še enkrat hvala za besedo. Predlog novele Zakona o prekrških, ki je pred nami, je v parlamentarni postopek vložila Vlada. Kot razlog je navedena uresničitev treh odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter uresničitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Letonja proti Sloveniji. Poglavitne novosti, ki se jih uvaja, so določitev roka za novo odločitev, če je bila odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, ureditev pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo, določitev dodatnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju ter dopolnitev kroga vlagateljev zahteve za varstvo zakonitosti v primerih, ko je prekrškovno zadevo presojalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Ker gre za uskladitev zakonodaje z odločbami Ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlogu novele zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Čadonič Špelič. Izvolite. uresničitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Naj naštejem nekaj rešitev. Na primer, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, ni bil določen rok za novo odločitev, bila torej pravna praznina, zdaj zakon določa ta rok. Predlagana je določitev dvoletnega roka za novo odločanje, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo. Zakon je omejeval možnost pritožbe zoper prvostopenjsko prekrškovno sodbo in jo dopuščal zgolj v težjih zadevah. Ustavno sodišče je to omejitev spoznalo za neustavno. Predlaga se črtanje te neustavne omejitve možnosti vlaganja pritožb. Zakon o pravilih cestnega prometa je določal možnost vložitve pritožbe zoper sklep o policijskem pridržanju, le dokler traja pridržanje. Ustavno sodišče je spoznalo to ureditev za neustavno. Razširi se tudi krog vlagateljev zahteve za varstvo zakonitosti v primerih, ko je prekrškovno zadevo pred tem presojalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Zaradi zagotovitve izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice se določa, da lahko zahtevo za varstvo zakonitosti poleg Vrhovnega državnega tožilstva vložita tudi storilec prekrška in njegov zagovornik. Nova Slovenija bo predlog zakona podprla, saj gre za spremembe, ki so nujne za uskladitev zakonodaje z odločbami tako Ustavnega sodišča kot Evropskega sodišča za človekove pravice. Vse spremembe so usmerjene k zagotavljanju oziroma odpiranju možnosti za uporabo pravnih sredstev ter k večji jasnosti načina njihovega vlaganja. Hvala lepa.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki ga danes obravnavamo, je na prvi pogled izrazito tehnične narave, pa vendarle gre za izjemno pomemben predlog zakona, saj uresničuje kar tri odločbe Ustavnega sodišča, izvršuje pa tudi sodbo Evropskega sodišča Tako predlog zakona določa rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, nadalje ureja pravico do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo in določa dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju. Prekrškovno pravo je pomemben del kaznovalnega prava pri nas in eno izmed načel pravne države, ki izhajajo iz 2. člena Ustave, je tudi načelo varstva zaupanja v pravo. Ustavno sodišče je tako v svoji odločbi, ki jo danes s predlogom zakona uresničujemo, poudarilo, da ima, citiram: »/…/ po ustaljeni ustavnosodni presoji zastaranje v kaznovalnih postopkih ustavnopravni pomen tudi z vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo. Z vidika teh načel je namreč pomembno, da posameznik ni v negotovosti glede tega, v kakšnem časovnem obdobju lahko država posega v njegove pravice, posebno v njegove človekove pravice.« Predlog zakona tako zagotavlja pravno predvidljivost v zvezi z zastaranjem pregona v prekrškovnem pravu. Prav tako predlog zakona zagotavlja učinkovitost odločanja v hitrem prekrškovnem postopku z jasno določitvijo pritožbenih razlogov zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo. Ker je v večini prekrškovnih zadev storilcem pot do Ustavnega sodišča praktično zaprta, je še toliko bolj pomembno, da sodišča v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo zagotavljajo uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaradi zagotovitve izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice se dopolnjuje krog vlagateljev zahteve za varstvo zakonitosti v primerih, ko je prekrškovno zadevo presojalo ESČP, s čimer se določa možnost, da lahko zahtevo za varstvo zakonitosti vloži tudi storilec prekrška ali njegov zagovornik. Socialni demokrati bomo vsekakor podprli predlog zakona. Hvala lepa. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. s prekinjeno **14. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Branku Grimsu. Izvolite. Spoštovani, vsem zbranim prav lep pozdrav! Otrok je naše največje bogastvo. Otroka ščitijo mednarodni temeljni pravni dokumenti s področja varovanja človekovih pravic in splošna deklaracija človekovih pravic OZN, ki je referenca na področju varovanja človekovih pravic za vse, tudi za veljavno Ustavo Republike Slovenije, ki zelo jasno pove, da imajo starši pravico vzgajati otroka skladno s svojimi vrednotami. Še bolj podrobno je to Organizacija združenih narodov uredila v dveh dokumentih, ki se dotikata posebej zaščite otroka, to je Konvencija o otrokovih pravicah in Deklaracija o otrokovih pravicah. Konvencija o otrokovih pravicah je zavezujoč akt, ki se po slovenski ustavi uporablja neposredno, saj jo je Slovenija ratificirala. Hkrati pa opozarjam, da je to akt, ki so ga ratificirale vse države članice Evropske unije in je torej sestavni del prava Evropske unije. Otroka seveda skladno s tem ščitijo tudi pravni akti Evropske unije. Toda žal je danes otrok cilj ideologije napada in otroštvo danes ni več samo otroštvo. Otrokom razlagajo ideologi kulturnega marksizma LGBT+, da fantek ni samo fantek, fantek je tudi punčka, pa lahko je še bis, cis ali karkoli že temu rečejo, in otroku se tista jasna slika, ki bi mu jo morala dati tudi šola in vrtec in ki je skladna s tem, kako ga vzgajajo starši, zamegli, se pravi, očitno se krši ustavne pravice staršev, očitno se krši zaščita otroka. Zaradi tega predlagamo v SDS dopolnitev Kazenskega zakonika, in sicer tako, da se dopolni zakon v tistem delu, ki že itak prepoveduje dostop do pornografskih gradiv za otroke, tako da bo pač vsak izpis, vsak material, vsako gradivo, vsake slike, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, to se pravi tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnosti, ali se delajo predstave otrokom s to vsebino, da bo poslej to kaznivo dejanje. To je edino skladno z mednarodnimi akti s področja varovanja človekovih pravic, ki sem jih naštel in na katere se, žal, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropski uniji prepogosto pozablja. Kam pripelje, če se to ne zgodi, si lahko ogledamo v nekaterih drugih državah. S tem potem nekateri služijo ogromne denarje, še enkrat poudarjam, govorim izključno o zaščiti otroka, kaj delajo odrasli ljudje, kako želijo živeti, je njihova svobodna odločitev, toda ko gre za otroka, je kakršnokoli vsiljevanje tovrstne ideologije, ki se kot reklama, kot ideal, kot idol predstavi otroku s strani določenih oseb, potem lahko konča z dajanjem tako imenovanih hormonskih blokerjev, ki otroke naredijo trajno nesposobne imeti otroke. Naredijo jih sterilne, naredijo jih invalide. Zdravega otroka se na podlagi te ideologije naredi invalida. In potem sledijo še operacije spremembe spola. Otrok, ki je nekje v igri rekel, da se pač hoče igrati, da je malo nekaj drugega, se ga iznenada izreže na kose in sestavi skupaj v neko drugo obliko, ker naj bi bilo tako prav. In seveda, ker se z naravo ne da igrati, se te stvari potem, ko otrok odraste in bi želel nazaj, kot to dokazuje na stotine primerov na zahodu, po navadi končajo s samomorom, ker pač poti nazaj ni. Človek, ki ga iznakazijo z mendelejevskimi posegi pod krinko nekega zdravstva, dejansko pa zaslužkarstva, doživi nepovratne posledice. Zato je treba otroke zaščititi in pri tem nihče ne bi smel stati ob strani. Tako kot je dejal gospod Einstein: ne bo zmagalo zaradi tistih nekaj ljudi, ki delajo zlo, ampak če bo kdaj zlo zmagalo, bo zaradi vseh dobrih ljudi, ki stojijo ob strani in proti zlu ne storijo ničesar. Zato naj končam s preprosto resnico oče je moški, mati je ženska, spola sta dva, moški in ženski, duševnih bolezni je pa neskončno mnogo, in pred tem je treba otroke zaščititi. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, ministrici za pravosodje Andreji Katič. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika. Poslanci predlagajo, da se v Kazenski zakonik doda novo kaznivo dejanje, novi 149.a člen z naslovom Kršitev pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja z biološkim spolom in spolno identiteto. Sicer v uvodu nismo veliko slišali o tem. Vlada predlagane dopolnitve Kazenskega zakonika ne podpira. Razlogov za to je več. Poslanci v uvodnem delu vladnega gradiva navajajo številne konvencije, vendar po mnenju Vlade navedene konvencije ne nalagajo obveznosti določitve kaznivega dejanja, kot je predlagano. Poudarila bi, da je Republika Slovenija doslej ratificirala že vse navedene konvencije in da je njihovim zahtevam prilagodila tudi kazniva dejanja v Kazenskem zakoniku ali pa določila nova kazniva dejanja. Gre predvsem za kazniva dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki se v določenem delu nanašajo na mladoletne žrtve. Kar pa je drugi razlog, zakaj vlada predlagane dopolnitve Kazenskega zakonika ne podpira, precejšen del znakov predlaganega kaznivega dejanja že pokrit z drugimi kaznivimi dejanji v Kazenskem zakoniku, ki so bila oblikovana ali novelirana prav na podlagi teh v obrazložitvi navedenih konvencij. Navedeno se pokaže, ko predlagani novi 149.a člen KZ-1 primerjamo z že določenimi kaznivimi dejanji, na primer predlagani novi 149.a člen KZ-1 med drugim inkriminira tudi prikazovanje pornografije mladoletnim osebam, njihovo pridobivanje za izdelavo takih vsebin in podobno, kar je že določeno kot kaznivo dejanje, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva v 176. členu KZ-1. Inkriminacija veljavnega 176. člena KZ-1 je do določene mere celo širša, saj pornografskim vsebinam dodajajo tudi vse drugačne seksualne vsebine. Poleg tega je v tretjem odstavku predlaganega novega 149.a člena KZ določeno kaznivo dejanje odgovorne osebe, ki bi omogočila, da bi bile pornografske vsebine, spodbujanje ali prikazovanje odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali prikazujejo predstavo s tako vsebino, uvrščene v vzgojno-izobraževalni proces, učbenike in podobno. Vlada Republike Slovenije poudarja, da če gre za pridobivanje mladoletnih oseb za sodelovanje v pornografskih ali drugače določenih seksualnih vsebinah ali pa za razširjanje takih vsebin, so taka kazniva dejanja kazniva že po veljavnem 176. členu KZ-1, tudi če bi bila storjena v vzgojno-izobraževalnem procesu. In še bi lahko naštevala dele besedila, kjer predlagano novo kaznivo dejanje inkriminira dejanje, ki je po veljavni zakonodaji že sedaj določeno kot kaznivo. O tem bom lahko mogoče povedala tudi več v razpravi. Torej, zaradi konvencij, ki jih predlagatelji navajajo v uvodnih obrazložitvah, spremembe Kazenskega zakonika niso potrebne, in ker gre za podvajanje z že obstoječimi kaznivimi dejanji, je predlagani novi 149.a člen Kazenskega zakonika v neskladju z ustavo. Spoštovani poslanke in poslanci! Tudi sama se strinjam, in s tem so se strinjale vlade ter poslanci pred mano, ki so navedene konvencije že implementirali v naš pravni red, da so otroci naše največje bogastvo. Prav zato tu poudarjam, da je Republika Slovenija že leta 2013 ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki pa v 2. členu določa tudi načelo nediskriminacije, tudi na podlagi spolne usmerjenosti. In naj še enkrat povem tisto, na kar sem opozorila že ob sami vložitvi predlagane novele Kazenskega zakonika. Zgodovina nas uči, kam nas pripeljejo ideje o jemanju pravic določenim skupinam. Prav to se zasleduje tudi s tem predlogom zakona, očitno pripravljenim po zgledu Poljske in Madžarske. Namenjen je spodbujanju sovraštva proti istospolno usmerjenim, in to je v nasprotju z bojem proti diskriminaciji vseh oblik. Hvala. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica, kolegi! Z novelo Kazenskega zakonika v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo dopolnitev, da je osebam, mlajšim od 18 let, prepovedano dajati, vsiljevati, prikazovati kakršnekoli vsebine, oglase, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost. V tem je bistvo predloga. Ustava Republike Slovenije zavezuje državo, da mora otroku zagotoviti posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Z interdisciplinarnim pristopom mora država zagotoviti torej celovito obravnavanje posameznega primera ogroženega otroka in k temu sodi zagotavljanje varstva oziroma varstvo otrok in mladostnikov tudi pred spolno disforijo oziroma neskladjem med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika oziroma s tem povezano psihološko stisko. Otroci po Ustavi Republike Slovenije uživajo posebno varstvo in skrb, človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci tudi v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se namreč zagotavlja posebno varstvo pred tem izkoriščanjem, zlorabljanjem in se s tem uveljavlja pozitiven vidik pravice do spoštovanja družinskega življenja. Tudi po Deklaraciji o otrokovih pravicah mora otrok uživati posebno varstvo, zato je treba z zakonom ali na kakšen drug način omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu svobodi in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno zdravo in normalno. V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova korist poglavitno vodilo. Imeti mora pravico do življenja in razvoja v zdravih okoliščinah. Koristi otroka naj bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo vzgojo in izobraževanje. Na prvem mestu so za to odgovorni starši in otroka je treba varovati pred vsemi vrstami zanemarjanja, okrutnosti in izkoriščanja. Za varstvo otrok in mladostnikov pred neskladjem med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika je pomembna tudi Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Države pogodbenice namreč jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. Noben otrok torej ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom na njegovo čast in ugled. Države članice so tudi dolžne varovati otroke in mladostnike pred vsebinami, ki predstavljajo spolno disforijo, torej to neskladje med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika oziroma s tem povezano psihološko stisko. Obveznost države, ki izhaja iz Ustave Republike Slovenije, je zagotoviti takšno pravno okolje in sistem, ki bo zagotovil zaščito otrokove samoidentitete, ki je nespremenljiva že od rojstva. Pri tem mora država zagotavljati tudi takšno pravno okolje in sistem, ki bo zagotavljal, da se nekatere vsebine otrokom predstavlja primerno njegovi starosti, vse z enim in edinim namenom, da se doseže zdrav duševni in duhovni razvoj otroka. Danes namreč obstaja vedno več vsebin, ki jih otrok določene starosti lahko napačno razume ali lahko škodljivo vplivajo na otrokov razvoj. To je sprevrženo dejanje, ki v naši družbi ne bi smelo imeti svojega mesta. V mnogih primerih smo šli predaleč. Poznamo zgodbe, poznamo primere, poznamo tudi posledice takšnega in podobnega ideološkega vplivanja na otroke. V Veliki Britaniji že padajo prve tožbe zaradi poučevanja ideologije teorija spola v šolah. In odraščanje, priznajmo, je težko že tudi brez razmišljanja o pripadnosti spola. Prav zato smo se v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke odločili za dopolnitev Kazenskega zakonika s ciljem zagotavljati vsebino določb Ustave Republike Slovenije, ki varuje pravice otrok in mladostnikov, in prepričana sem, da boste s predlogom, ki pomeni reči ne zlorabi tako imenovane strpnosti za paradiranje ekstremnih spolnih praks pred otroki in z otroki, strinjali prav vsi, spoštovani kolegi poslanci. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Poglavje 16 – Kazniva dejanja zoper človekove pravice in temeljne svoboščine se razširi z novim 149a. členom z naslovom Kršitev pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja med biološkim spolom in spolno identiteto. Osnovna oblika novega kazenskega dejanja določa, da se z zaporom do treh let kaznuje osebo, ki mladoletnika izpostavi vsebinam, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, oziroma spremembo spola ali spodbujajo ali prikazujejo homoseksualnost. Kvalificirane hujše oblike kaznivega dejanja pa med drugim določajo še, da se odgovorna oseba, ki omogoči, da so navedene vsebine uvrščene v vzgojno-izobraževalnem procesu v učbenikih, delovnih zvezkih ali drugih publikacijah, se kaznuje z zaporom od treh let do osmih let. Samo besedilo predloga zakona je zapisano nekoliko pomanjkljivo, saj izpušča vprašanje staršev oziroma njihovega soglasja za nekatere vsebine. Predlagano besedilo bi namreč z zaporno kaznijo v višini treh let kaznovalo tudi starše, ki svoje otroke izpostavijo vsebinam istospolnosti. Gre torej za vprašanje, ali je dopustno otroke izpostavljati takim vsebinam ter kakšna je vloga staršev pri tem. Starši se v praksi soočajo z resničnim problemom, da se pri različnih dejavnostih njihove otroke brez njihovega vedenja in soglasja izpostavlja vsebinam alternativnih spolnih ideologij. Legebitra je za pedagoške delavce na primer pripravila priročnik, ki učitelje usmerja k pripravi tako imenovanih LGBTIQ delavnic že za otroke, stare devet let, ki vključujejo tudi vsebino transspolnosti oziroma spreminjanja spola. Taka ravnanja so nedopustna, saj kršijo avtonomijo staršev. Nova Slovenija bo predlog zakona v prvi obravnavi podprla, saj se nam zdi izjemno pomembno, da se prvenstveno zavaruje pravice otrok ter pravice in odgovornosti staršev. Nihče nima pravice namesto staršev odločati, ali jih bo izpostavil tovrstnim vsebinam ali ne. Šola oziroma izobraževalni proces mora ostati ideološko nevtralen prostor,

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Če sem popolnoma iskrena, me predlagatelj predmetne dopolnitve Kazenskega zakonika s poskusom umeščanja ideoloških ter političnih nazorov v njegovo materijo ni ravno pretirano presenetil. S strani predlagatelja smo nekako vajeni, da vsakič znova izbira določene skupine, zoper katere usmerja svoje puščice sovraštva. S tem predlogom seveda vnovič poskus propagande, promocije sovraštva zoper LGBTIQ+ skupnost, seveda pa tudi zoper kulturni marksizem, prosto po kolegu Grimsu. Gre sicer za njihovo staro prakso, ampak vsakič znova nas nekako razočara, nas postavi pred vprašanje, do kod boste še šli, kje imate meje, do kje boste širili svoje sovraštvo, to spodbujanje nestrpnosti, tokrat pod krinko varstva otrok, najbolj ranljivo skupino izkoriščate izključno za promocijo sovraštva. Ne razumem zakaj, ne razumem od kod, kdo vas nekoč ni imel rad, da vsakič znova s takimi predlogi pridete v Državni zbor. Gre torej za ideološko vsebino, ki vsekakor in absolutno ne sodi v Kazenski zakonik. Ta kratek predlog dopolnitve zakonika so predlagatelji seveda uspeli formulirati na tako odličen način, da je v neskladju s kar več določili Ustave Republike Slovenije, z enim temeljnim, ki določa, da je spolna usmerjenost varovana osebna okoliščina, prav tako seveda v neskladju z evropsko listino o človekovih pravicah, ki pa je ena izmed temeljnih mednarodnih pogodb za zaščito človekovih pravic, tudi tistim drugače spolno usmerjenim. Čeprav sta kriterij skladnosti z mednarodnimi pogodbami in kriterij ustavnosti ključna za zakonodajne predloge, bi pa morali v razmerju do tega predloga ugotoviti zadržanost že bistveno, bistveno prej, recimo na temelju človečnosti, ampak izgleda, da je ta predlagatelju absolutno tuja, kar izkazuje njegovo dolgoletno poslanstvo. Človečnost zavrača gojenje sovraštva, zavrača preganjanje na podlagi spolne usmerjenosti in bi moralo biti vsaj osnovno vodilo pri sprejemanju odločitev, sploh s strani poslank in poslancev. obžalujem, da vsakič znova na desni strani izkazujete absolutno in popolnoma nasprotno. Ustvarjate neke lažne skrbi za starše,

Predlog dopolnitve seveda izraža popolnoma nasprotno od vseh načel in ciljev, ki jih zagovarjamo Socialni demokrati, in menimo, da je absolutno v celoti nesprejemljiv za nadaljnjo obravnavo in bomo seveda glasovali proti.

V tem trenutku to pomeni, da pišem z levo roko. V tem zboru naj bi bilo poleg mene še nekje osem takih. Delež ljudi, ki smo levoročni, je v splošni populaciji približno desetodstoten. No, se moram popraviti, delež ljudi, ki je danes v splošni populaciji levoročen, je okoli desetodstoten. Sodeč po slikoviti jami v Argentini Cueva de las Manos, kjer so tisoče let generacije južnoameriških staroselcev puščale obrise svojih rok, je bil ta delež desetodstoten tudi sedem tisoč let pred našim štetjem. Desetine obrisov je obrisala desna roka. Dominantno roko si uporabil za risanje obrisa, na steno jame pa naslonil drugo roko. Če pa gledamo, kakšen je bil delež levoročnih letih v zadnjih sto letih, smo bili leta 1900 nekje pri dveh in pol odstotkih. Zakaj in kje je razlog za to? Če vprašamo predlagatelja, je najbrž razlog za to spremembo to, da se je sedem tisoč let pred našim štetjem izvajala prolevičarska propaganda, ki je kasneje zamrla, od leta 1900 naprej pa smo levičarji spet začeli propagirati svoj odklonilen način življenja ostalim. Seveda ni bilo tako. Dogajalo pa se je to, da se je v nekem obdobju človeške zgodovine otroke enostavno sililo, na mehkejši ali trši način, kljub levoročnosti uporabljati desno roko kot dominantno. Nekatere so v šolah celo tepli zaradi tega. Marsikdo se zaradi tega ni naučil dobro pisati in je bil posledično označen kot neizobražen, nepismen, motorično manj sposoben. Poleg individualne stiske je imelo to pogosto za posledico vedenjske težave, disleksijo, kronične občutke manjvrednosti, celo težave z duševnim zdravjem. In to zato, ker so zaradi spleta okoliščin, ki ga še vedno ne razumemo dobro, možgani z levo roko opravljali tako kot pri 90 % ljudi z desno roko. Tu lahko stvar tudi obrnemo, pri desnoročnih ljudeh zaradi iste vrste spleta okoliščin možgani pač opravljajo z desno roko. Predlagatelj bi rad tisto prisilo izvajal nad drugo skupino ljudi, ki se prav tako zaradi spleta okoliščin v nečem razlikuje od večine prebivalstva. V Sloveniji je področje prepovedi prikazovanja obscenega materiala že urejeno. Mladoletnim osebam se ne sme kazati pornografskih vsebin, ne glede na spolno usmerjenost, ki je prikazana. Prav tako jih je prepovedano siliti v kakršnakoli spolna dejanja. Prepovedano jih je siliti v spolne vloge, ki jih ne želijo. Kar pa ni prepovedano, je podajanje kakršnihkoli informacij o spolnosti, spolni usmerjenosti, vlogi spola v družbi in dojemanju lastnega spola. To bi predlagatelj rad prepovedal, seveda z izjemo heteroseksualnosti in dojemanja spola kot tistega, ki ti je pripisan ob rojstvu. Za predlagatelje osebe, ki niso heteroseksualci in katerih spol ni enak spolu, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, niso zares ljudje. Za njih so to proizvod nekih ideoloških malverzacij. Za predlagatelja ti ljudje ne smejo imeti pravice odločanja o svojem telesu, pravice do življenja v skladu s svojo identiteto in predvsem pravice do izražanja v svojem življenju na enak način, kot jo imamo v večinskem prebivalstvu. Za njih to, da so v družbi vse glasnejši in bolj odkriti o svojih identitetah in v svojem življenju, ni znak tega, da kot družba postajamo bolj odprti. To je za njih posledica tega, da nekdo našo mladino prepričuje, da naj ljubijo še koga drugega kot osebo nasprotnega spola in da naj se dojemajo drugače, kot jim je bilo pripisano ob rojstvu. V svoji gonji proti ljudem, drugačnih od njih, se predlagatelji ne ozirajo na to, čez katera in kakšna trupla gredo. Predlog zakona gre tako daleč, da kriminalizira vsako izražanje o temah istospolne usmerjenosti, transspolnosti in pogovora o spolnih vlogah v družbi. Če to zveni preveč abstraktno, grem lahko v konkretnosti. Nekoga, ki bi v knjižnici zamešal Jurčičevega slovenskega janičarja z Murnikovim Lepim janičarjem, v katerem se nekdanja hči grofa Blagaja izdaja za dečka, torej prikazuje, citiram, »odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu«, in ga in ga recimo izposodi za nečakinjo, bi čakala tri leta aresta. Ta zakon želi preprosto kriminalizirati izražanje naših bratov, sester, očetov, mater, sinov, hčera, prijateljev, prijateljic, mož, žena in družinskih članov, katerih dojemanje lastnega spola in spolne usmerjenosti ne ustreza tistemu, ki ga ima v mislih predlagatelj. Kar želi predlagatelj doseči s tem, je neobstoj takšnega dojemanja. To je enako absurdno kot ideja, da bi s prisilnim pisanjem z desno roko dosegel, da nekdo ne bo levoročen. Za konec nekaj zgodovinskega spomina. Kot prvo tarčo za zažiganje knjig so nacisti v Nemčiji izbrali inštitut za raziskovanje spola doktorja Magnusa Hirschfelda. Vsaka podobnost z zakonom, ki ga imamo danes na mizi, je, upam, zgolj naključna, je pa zelo povedno, da so predlagatelji prišli na isto idejo kot Deutsche Studentenschaft 9. maja 1933. V Poslanski skupini Levica menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ideje, ki so vodile v pripravo tega zakona, pa spadajo na smetišče zgodovine. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci, državljanke in državljani! Poslanska skupina SDS je ponovno vložila predlog novele Kazenskega zakonika, Kazenskega zakonika, ki ne predstavlja nič drugega kot pa še enega v nizu populističnih predlogov, ki jih vlagajo v pripravi na predvolilno kampanjo za evropske volitve, kot je na javni televiziji jasno potrdil poslanec SDS. Spodbujanje sovraštva, nestrpnosti in vnašanje nemira med državljanke in državljane z neustavnimi in nezakonitimi predlogi je seveda s strani politike popolnoma neodgovorno in je zavržno. Predlagatelj ob povsem neustreznem sklicevanju na razne mednarodne konvencije navaja, da je država dolžna varovati otroke in mladostnike pred vsebinami, ki predstavljajo spolno disforijo, to je neskladje med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika oziroma s tem povezano psihološko stisko. Ob sklicevanju na Ustavo Republike Slovenije pojasnjujejo, da mora država otroku zagotoviti posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem, zato predlagajo dopolnitev Kazenskega zakonika na področju omejitve različnih oblik prikazovanja vsebin, ki napotujejo na spremembe spola, oglaševanja teh vsebin in prikazovanja teh vsebin v vzgojno-izobraževalnem procesu. Z dopolnitvijo Kazenskega zakonika se naj določi, tako predlagajo, da je osebam, mlajšim od 18 let, prepovedano dajati, vsiljevati, prikazovati kakršnekoli vsebine, oglase, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spremembo spola ali homoseksualnost. Dodatno navajajo, da je tudi pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah, predvsem pri vsebinah spolne vzgoje, prepovedano širiti in spodbujati vsebine, ki prikazujejo ali spodbujajo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost. V KZ-1 bi uvedli nov 149.a člen z naslovom Kršitev pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja med biološkim spolom in spolno identiteto. Vse navedeno je navaden predvolilni populizem, ki je poleg tega še diskriminatoren, neustaven in nezakonit. Spolna usmerjenost je z ustavo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah varovana osebna okoliščina, zato v Kazenskem zakoniku zakonodajalec ne more opredeliti kot kaznivo dejanje to, da se posameznik izraža v skladu z določeno spolno usmerjenostjo oziroma da se kdo seznani z obstojem različnih spolnih usmerjenosti, kar je bila tudi jasna opredelitev Državnotožilskega sveta.

Po analizi predlaganega 149.a člena, katerega umestitev je med drugim tudi povsem neustrezno predlagana, in že veljavnega 176. člena Kazenskega zakonika, ki inkriminira prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje ter podobna druga ravnanja pornografskih vsebin v različnih oblikah, lahko ugotovimo, da obstoječe kaznivo dejanje zajema vse, kar želi predlog 149.a člena inkriminirati oziroma kar sploh ustavno dopustno inkriminirati. Zato je podan predlog, poleg tega, da je seveda absolutno diskriminatoren in je torej neustaven, je tudi nepotreben in nezakonit, saj gre za podvajanje z že obstoječimi inkriminacijami. Izjemno pomembno je, da v porastu takšnih skrajnih desničarskih politik državljanke in državljani politično, aktivno in odgovorno sodelujejo pri državotvornih procesih, procesih, kot so recimo volitve, saj se na nivoju Evropske unije sprejema že skoraj 80 % vseh zakonov, ki smo jih v državah članicah dolžni spoštovati. Izjemno pomembno je torej, da smo pozorni in aktivni pri uresničevanju naših državljanskih pravic, kot so volitve, seveda tudi v Evropski parlament. Nabiranje političnih točk s spodbujanjem nestrpnosti, sovraštva, strahu, z vnašanjem razdora med državljanke in državljane je stalnica stranke SDS in je politika, ki ji je po 30 letih, ko s takšnim načinom škodijo naši državi, treba reči odločni ne. Naj še dodam, da menim tudi, da so vsakršne razprave takšnih neustavnih, nezakonitih, diskriminatornih predlogih zakona s strani politike neodgovorne in pomenijo izključno potrato davkoplačevalskega denarja, saj niti ne morejo reflektirati v nekem rezultatu, ki si ga želi predlagatelj.

Predlagatelj, če lahko počakate, da zaključim svojo proceduro, pa boste že dobili besedo. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. In sedaj predlagatelj, imate besedo. Izvolite. Hvala za besedo. Najprej res iskrena hvala, ker ste pokazali svoj pravi obraz. Od koalicije sovraštva, ki je prišla na oblast z dveletnim kričanjem smrt, smrt in razbijanjem po Ljubljani, drugega kot izraz sovraštva do slovenskih otrok ni bilo pričakovati. In kaj je najstarejši trik levičarjev? Da vedno tisto nasilno, sovražno, zavržno, kar počnejo oni sami, pripisujejo nekomu drugemu, in točno to ste danes perfektno pokazali, zlasti gospa iz SD, za kar se ji še prav posebej zahvaljujem. Jaz sem govoril o zaščiti otrok. Vi ste govorili o omejevanju, o sovraštvu, o hujskaštvu, o pravicah nekih skupin in ne vem kaj še vse. Gospe in gospodje, da se bomo lahko o tem sploh pogovarjali, najprej nekaj ustavnopravnih temeljev. Temelj vsem človekovim pravicam je v modernem pojmovanju Splošna deklaracija človekovih pravic. Ta v 16. členu zelo jasno pove, da je zakonska zveza in družina utemeljena na zvezi moškega in ženske, da sta potrebna oba spola, ker reče in, ne pa ali, kot je mimogrede popolnoma narobe ideološko tolmačilo slovensko Ustavno sodišče. Se pravi, potrebna sta oba spola za ustvarjanje družine, ampak kar je potem bistveno, je tretji odstavek, ki ga citiram: »Družina je naravna in temeljna vrednota družbe ter ima pravico do družbenega in državnega varstva.« In enako naprej seveda navaja tudi za otroke. Na tem je utemeljena Ustava Republike Slovenije, ki v svojem 53. členu v tretjem odstavku jasno določa: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« Da bi zaščitila otroke, pa je Organizacija združenih narodov v času, ko je bila še vredna tega imena, sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, to je bilo leta 1959, in sicer je tukaj bistveno drugo načelo te deklaracije, ki ga citiram: »Otrok mora uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno zdravo in normalno.« Normalno, gospe in gospodje. »V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova korist poglavitno vodilo.« Ker tudi to ni zadoščalo po oceni Organizacije združenih narodov, je potem sprejela leta 1989 še Konvencijo o otrokovih pravicah, ki pa je zavezujoč akt in so ga ratificirale vse države članice Evropske unije in je torej sestavni del prava Evropske unije, zato citiram posebej 3. člen, ki je izjemno pomemben: »Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča«, tudi Ustavno sodišče, gospe in gospodje, »upravni organi ali zakonodajna telesa«, tudi Državni zbor, ali če želite, še posebej to velja za Državni zbor, »morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.« Kaj torej mednarodni akti postavljajo na prvo mesto? Na prvo mesto vedno postavljajo korist za otroka. Otrok je najbolj zaščiteno bitje, otrok je najvišja vrednota, korist za otroka je tista vrednota, ki mora biti vedno prvo vodilo. Pri sprejemanju zakonodaje, pri sodnih odločitvah, pri ravnanju vseh in vsakogar, kajti po slovenski ustavi se konvencija uporablja neposredno

pridejo propagandisti LGBTQ+ v razred, učiteljica mora ven in potem razlagajo otrokom, kako je fino, če se imata dva fantka rada, pa se malo primeta doli, kako je to lepo, pa če se punčki ljubčkata gor in dol in kako je to lepo, pa jim kažejo še slikice, kako to izgleda. Mimogrede, to so doživeli moji otroci in jaz sem zaradi tega dal kazensko ovadbo, pa seveda policija ni naredila nič. Toliko o tem, koliko se v resnici spoštuje te predpise in koliko so naši otroci zaščiteni. To je bila v minulih letih bolj izjema – tam, kjer je bil tak ravnatelj, da je to dovolil, kar seveda ne bi smel, ker te pravice nima nihče. Ampak zdaj se pa hoče te stvari v resnici vsiljevati sistematično, hoče se jih vsiljevati v obliki šolskih programov, javna radiotelevizija tovrstne vsebine vrti

tovrstne vsebine otrok sprejema zelo nekritično. Otrok je kot nepopisan list papirja. Če boste enemu odraslemu razlagali, veš, ti misliš, da si fantek, ampak lahko si tudi punčka, lahko si pa še cis, bis, škis ali kakorkoli že.

Vi želite, da to ostane, kar vam gre za vsiljevanje te ideologije, očitno je treba sprejeti ta zakon. Tudi če ga danes zavrnete, ga bomo prej ali slej sprejeli. Jaz se ne čudim, da vlada tega ne podpira, ker vlada ne podpira ničesar, kar je v korist ohranitve Slovenije in slovenskega naroda. Kaj pa je bila njena prva poteza? Najprej je ukinila Urad za demografijo, zaposlene in denar je pa prerazporedila za ilegalne migrante. Za tujce za Slovence nič, to je realna politika vaše vlade, ampak pustimo to ob strani. Zdaj govorimo o zaščiti otrok in zaščita otrok bi vendar morala biti, če bi bili, bom zelo blago rekel, vsaj vsi ljudje dobre volje, samoumevna, pa očitno ni, ker se to sistematično, načrtno in naklepno krši. Potem se reče, da je zaščita otrok uperjena proti določenim skupinam in da neti sovraštvo. Nihče nima pravice vsiljevati otrokom te ideologije! Nihče nima pravice priti na šolo in predavati neumnosti! To je proti tem mednarodnim aktom, izrecno sem vam jih zdaj prebral. In ti mednarodni akti so vsi ratificirani v Sloveniji in nas vse zavezujejo. Zato so bile te razprave skrajno zavržne in skrajno neprimerne in so v resnici vaše razprave čisto hujskaštvo, protiustavno hujskaštvo. Vi očitno ne zmorete brez sovraštva in ga zato hujskate in ljudje dostikrat temu žal nasedejo. Ko gre za zaščito otrok, gre za to, da naj bo otroštvo samo igra, naj bo otrok bitje, ki je zaščiteno, ki je pač deležno po eni strani ljubezni staršev, razumevanja okolja in medsebojnega spoštovanja. Da je treba vzgajati otroka skladno z vrednotami in normalnostjo, narekujejo tudi mednarodni akti. Ravnokar sem vam enega prebral.

in poučevan tako, da je spoštovana njegova osebna integriteta, in seveda skladno z normalnostjo. Ne mi govoriti, da so vse stranpoti človeške psihologije, ki jo najdete pri odraslem človeku, normalne. Niso, to so duševne bolezni in in se jih pač tolerira, ampak nihče pa nima pravice tega vsiljevati otrokom. Nihče nima te pravice. Kakšne pravice? O čem potem vi govorite? Take pravice ne obstajajo, obstajajo pa pravice in dolžnosti zaščite otrok, ki so izrecno zapisane v mednarodnih aktih in v Ustavi Republike Slovenije in se očitno v tej državi v tem trenutku kršijo. Kar je še huje, očitno je to tudi politika te vlade. To ste zdaj zelo jasno pokazali. Zaradi tega je sprejetje tega zakona nujno za zaščito otrok, da naj bo otroštvo samo srečna nedolžna igra. Spoštovane poslanke in poslanci! V Državnem zboru je logično, da se od tukaj ne sme širiti spodbujanje k sovraštvu, nič takega, kajti spodbujanje, širjenje nestrpnosti proti katerikoli družbeni skupini, sploh proti družbenim manjšinam, je sovražni govor, zato predlagatelju izrekam prvi opomin.

Drugič, niti v enem mojem stavku ni bilo ničesar sovražnega proti komurkoli, sem pa opozarjal na sovražnost, ki ste jo izrazili vi v

širjenje sovraštva prek sovražnega govora. Imamo etični kodeks, imamo jasna etična načela v družbi. Tukaj se ne bomo sprenevedali. Državni zbor je preveč resna institucija za takšne igrice, kot si jih privošči predlagatelj, torej stoji ta opomin. Prvi opomin vam je bil izrečen. Sedaj prehajamo na razpravo. Prva razpravljavka je poslanka Iva Dimic. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Moram se najprej odzvati, da pričakujem, da boste vodili to sejo v skladu s Poslovnikom oziroma tudi pravično. Nenazadnje moram reči, da obžalujem, da smo bili

strani kolegice, poslanke Meire Hot grdo označeni, ne bom ponavljala, o tem obstaja magnetogram. In mislim, da bi že takrat morali povedati, povedati, da smo tukaj notri vsi enakopravni in da imamo vsi pravico povedati, seveda v skladu z lastnim prepričanjem in z lastnimi vrednotami, svoje stališče glede določene teme. Do zdaj je bilo vedno tako in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Res je, šola mora ostati nevtralen prostor, prostor, kjer se otroci učijo, nihče naj ne posega ideološko ali kakorkoli drugače v ta šolski prostor. Otroci morajo biti v tem šolskem prostoru varni, ker jih praktično zaupamo v neko varno okolje in verjamemo, da so tudi učitelji, ki tam poučujejo, seveda moralne avtoritete, ki imajo pravico, da poučujejo v skladu z zakonom. Lahko rečem, da smo imeli v preteklih ali pa v teh 12 letih kar nekaj referendumov, kjer se je volja ljudstva jasno izrazila. V skladu s tem seveda pričakujem ali pa starši pričakujejo, da da se bo otroke v šolskem sistemu poučevalo v skladu s kurikulumom, ki je bil sprejet, in v skladu z javno izraženo voljo ljudi. Zakaj prihaja vsake toliko, lahko rečem kar ciklično, do teh vsebin? starši se v praksi soočajo z resničnim problemom, da se pri različnih dejavnostih njihove otroke brez njihovega vedenja in soglasja izpostavlja vsebinam alternativnih spolnih ideologij. To se dogaja po osnovnih šolah in kadar do tega pride, saj pravim, to je ciklično, ni konstantno, takrat se začnejo starši seveda oglašati, pisati, pritiskati in seveda pričakujejo, da

pogledi na življenje vzgajajo otroke. Ampak resnično prihaja do tega, da se otroke, stare do devet let, dobili kar nekaj teh pisem, vključuje v neke delavnice, ki jih mora učitelj zapustiti in se te majhne otroke prepušča določenim, bom rekla, nevladnim organizacijam, če se lepše izrazim, lahko pa rečem, da se jih da se jih seznanja z vsebino transspolnosti oziroma spreminjanjem spola. Mednarodne raziskave, poročila že kažejo, da je to velika težava, da je bila to mogoče nekoliko neprava pot v drugih državah že pred desetletjem in da je težko priti nazaj. Zdaj je vprašanje na nas, ali bomo to dovolili in potem čez 20 let hodili pa dovolimo staršem, da še naprej zaupajo otroke šolskemu sistemu in temu, da lahko oni skladno z lastnimi vrednotami, po ustavi imajo pravico do vzgoje otrok v skladu z lastnimi vrednotami, te otroke obvarujejo in da so so ljudje, ki želijo v to nedolžno otroško bitje poseči, seveda tudi za to odgovorni. Ne moremo kar pustiti vsakemu, da dela z našimi otroki v šolah, kar se mu zdi, da je po njegovo pravilno. Imamo neke družbene norme, družbene kriterije, imamo neke vrednote in mislim, da je treba v sklopu tega … Že tako imajo mladi dandanes težave sami s sabo, z lastno identiteto in če jih še begamo z določenimi vsebinami, lahko lahko rečem, da ne naredimo nič dobrega za njih. Kot je bilo rečeno, v Novi Sloveniji bomo v prvem branju predlog zakona podprli.

mi je škoda, zato ker ne gre za to, ali ti je kolega Grims všeč ali ti ni pri tej temi, ne gre tudi za to, ali ti je SDS všeč ali ti ni. Jaz mislim, da je kolega Grims kot predlagatelj odprl pravo temo, na to bi se morali osredotočiti in jaz se bom v svoji razpravi osredotočil na to. Torej, pozivam vse, da gremo čez to, ali nam je branje všeč ali nam ni, prava. Tema je prava, pa ne samo zato, ker sem sam oče štirih otrok in kolegica Iva Dimic mama petih otrok, tvoji niso več vsi mladoletni, moji pa so, pa smo številni starši tukaj, ampak zato, ker se številni starši na nas tudi obračajo glede tega. Mi smo se kot poslanke in poslanci dolžni na to odzvati in tudi pokazati, lahko rečem, svojo potenco, da politično stvari držimo v enem ravnotežju. Gospe in gospodje, izbira ene družine ali enega starša, da bo svoje otroke vzgajal v skladu z ideologijo spola in tako naprej, da jih bo seznanil z vsem tem, je njegova izbira. Moja izbira, da jih bom vzgajal tako, kot jih želim jaz vzgajati, predvsem najprej s tem, da imam z materjo njihovih otrok, z mojo ženo, lahko rečem, izpolnjujoč dinamičen odnos, da vlagava v odnos, da se z njimi pogovarjava in jim namenjava čas in tako naprej. To je najboljši način preventive, zato ker če bova midva imela dober odnos in bova iskrena drug do drugega, pa tudi do njih, potem jih nobena gender ideologija v šoli ne bo premaknila med šolanjem ali pa jih bo zelo težko premaknila, ampak, gospe in gospodje, tudi ministrica to gotovo ve, veliko otrok na svetu, ne samo pri nas, nima te sreče,

Nazadnje je bil velik stres za otroke tudi covid epidemija, ki jih je izpostavila novim preizkušnjam, ki jim številni niso bili kos. In gospe in gospodje, raziskave, ki smo jih takrat delali, že sproti, s svetom za družino, ki je svetovalno telo, strokovno svetovalno telo, so pokazale, da so mladi iz delujočih družin, kjer sta prisotna oba starša pri vzgoji in v družinskem življenju, veliko bolj odporni na vse mogoče preizkušnje. Tudi napad gender ideologije in vsega tega je ena taka preizkušnja, pred katero pa imamo mi, ki izbiramo drugače kot nekdo drug, pravico zaščititi svoje otroke. V demokraciji so različne izbire. Okej, vi imate tako izbiro, jaz imam tako izbiro, zaradi tega vi niste boljši, jaz pa slabši, ali pa jaz boljši in vi slabši. Ne, vsak ima pravico do svoje izbire. Ko pa nekdo želi svojo izbiro pri stranskih vratih pripeljati v en skupni prostor, kar je šolski prostor, in osnovnošolsko izobraževanje je obvezno, potem pa zazvonijo rdeče luči in alarmi. Teme, kot so pornografija, tako imenovane alternativne spolne ideologije, sprememba spola in tako naprej, niso teme, ki so primerne za mladoletnike. Vprašajte kateregakoli razvojnega psihologa to niso primerne teme. Vsaj do neke starosti je treba otroka pred tem zaščititi, saj se tudi o heteroseksualnem spolnem odnosu vi z dvoletnikom verjetno ne pogovarjate na isti način kot s 16-letnikom ali pa s 25-letnikom. Je res?

Šole morajo, če že hočete, ostati ideološko nevtralen prostor in alternativne spolne ideologije tam nimajo mesta. Ne, za moje otroke ne. O svetovnonazorskih in vrednostnih temah pri vzgoji otrok naj odločajo samo njihovi starši in nihče drug. Ustava varuje družino pred posegi v družinsko življenje. Predvsem to velja na občutljivem področju spolnosti in gender ideologija in vse to zelo napada to ustavno pravico do družinskega življenja in lastnih izbir. Kdor pa želi s temi temami izvajati indoktrinacijo nad našimi otroki, bi pa seveda moral biti sankcioniran, in to hitro in učinkovito. Tak poseg v starševsko avtonomijo, nedolžnost naših otrok in nedotakljivost naših družin je nedopusten. Gospe in gospodje, oglejte si film What Is a Woman. Ne samo to, kar je rekel kolega prej, da resnica vzbudi odziv, sovražen odziv.

torej že postavitev nedolžnega vprašanja, kaj je ženska, ga izpostavi tako sovražnim odzivom, pa je to dokumentirano, da temu ne moreš verjeti. Jaz ne bi verjel, da smo že na tem, če ne bi pogledal tega filma. Priporočam vsem za splošno izobrazbo, levim, desnim, to je nad politično opredelitvijo, gospe in gospodje. Prosim razumite, da ne bomo dopustili, da nekdo našim mladoletnim otrokom v vrtcu, osnovni šoli razlaga, da obstaja 76 spolov.

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom, seveda tudi z ministrstva! Naša novela Kazenskega zakonika sledi temu, dejansko zaščititi otroke državljanov, Slovencev pred posiljevanjem aktivistov LGBTQ+ in upamo, da ne bo čez pet let LGBTQ+++. Za to gre. In jaz dejansko danes razpravljam nekako v svojem imenu, kot konservativec, in tudi v imenu konservativcev nimam nič proti nobenemu homoseksualcu, nič nimam proti nikomur, ko se mu ugotovi interspolnost, nič tudi nimam proti vam, ki razmišljate še bolj liberalno, ampak ali naši starši pričakujejo od naše družbe, da mi pri devetih, desetih letih začnemo nagovarjati otroke, naj razmišljajo o tem, kaj so? Če do zdaj niso razmišljali, kaj so, in so se v svojem telesu počutili v redu, potem pač ni okej, da se spušča celo v izobraževalni sistem aktiviste, ki nagovarjajo, daj, razmislite, ali pa mogoče le to, kaj pa, če ti nisi fantek, kaj pa, če si punčka? Ali pa, kaj pa, če ti nisi deklica, ampak si fantek? In zaradi tega je v naši družbi tudi vedno večja zmešnjava. Če kdo reče, da je to spodbujanje sovraštva ali pa celo, kako naj rečem, ksenofobija, Ustava Republike Slovenije zavezuje državo, da mora otroku zagotoviti posebno varstvo, in dejansko se sklicujemo s spremembo tega zakonika, da naj se torej pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah, predvsem pri vsebinah spolne vzgoje, ne širi in spodbuja vsebin, ki prikazujejo ali spodbujajo odstopanje od samoidentitete, kajti otroci pri devetih letih, desetih letih niso dovolj zreli, da bi se lahko soočili s takšno tematiko in dejansko lahko nekaj naredijo v svojo škodo. Na podlagi tega potem prihaja tudi do tega, da imamo v sodobnem svetu vedno več operacij. Zakaj imamo vedno več operacij spola? Zaradi tega, ker pač prihaja do tega, da zaradi napačnih prikazovanj potem tudi mladostniki eksperimentirajo, še enkrat, če je homoseksualec pri desetih letih, če pač fantu ni všeč nobena punčka, potem je seveda nekaj drugače, drugače, in to ni nič narobe, če pa dejansko mladostnik pri 15 letih hodi z deklico, potem naslednje leto s fantom, pa spet z deklico, in to prihaja včasih iz tistih eksperimentiranj, da potem dejansko pride do zmešnjave, da več ne ve, kaj. In če se odloči v rani mladosti, da začne z zdravljenjem spreminjati spol, potem lahko pač pride do težav, da v nekem času to obžaluje in potem želi spet nazaj spremeniti spol. Gledali smo recimo več operacijskih posegov spremembe spola in potem nastane iz ženske moški, čez dve leti pride nazaj k temu k temu kirurgu in želi spet postati ženska. Nazaj pa dejansko ne gre. In če mi dejansko to tudi v šoli začnemo spodbujati, potem, še enkrat pravim, pride do večje zmešnjave in gotovo pride tudi do tega, da mi s tem motiviramo, spodbujamo, da se bo pri puberteti in potem naprej nekaj več otrok odločilo, da dejansko niso skladni, da njihovo telo ni skladno s tem, kaj oni razmišljajo v glavi, kaj oni so. so. Še enkrat, smo za vrednote in seveda za zdravo vzgojo otrok in mladostnikov in moram reči tudi, da je čas, da se nekako normalizira in se tudi v šolah izobražuje tiste pomembne vsebine, na podlagi katerih bodo naši otroci prišli do zelo uspešnih državljanov, ne pa da

Hvala lepa. Jaz bom v svoji razpravi prikazal par primerov, ki bodo demantirali stališče Poslanske skupine Levica. Kolega iz Levice je v uvodu nakazal primer z levoročnimi in desnoročnimi pisci. Res je, zgodovina nas lahko uči, kako sovraštvo ali neupoštevanje biologije privede do malverzacij, ki jih je našteval Če bi bilo to res, kar je on našteval, to pomeni, ko je primerjal ta zakon kot sovražni zakon proti homoseksualcem, proti lezbijkam, proti transspolnim osebam, če bi bilo to res, potem bi na primer mi na začetku mandata oziroma pol leta po prisegi nove vlade, ko je bil kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, govorili samo o tem, da je minister, ki je gej, ki je odkrito gej. imamo celo članek iz 20. maja 2022 z naslovom Prvi minister, ki je odkrito gej. Zdaj pa poglejte naše razprave na hearingih ali pa poslanska vprašanja ministru za solidarno prihodnost. Niti enkrat Niti enkrat nismo ministra kritizirali ali ga kakorkoli negativno prikazovali zaradi njegove spolne identitete. Nikoli. Jaz sem ga kritiziral zaradi tega, ker je obljubljal nemogoče, da bo zgradil dva do tri tisoč stanovanj letno. Kritiziral sem ga, ker je govoril, da je po 30 letih njegovo ministrstvo vzpostavilo dolgotrajno oskrbo, kar ni res, to je naredila prejšnja vlada, in tako naprej. Zakaj zdaj to govorim? Se bom potem dotaknil tudi vsebine zakona. Zaradi tega, ker koalicija hoče naprtiti naši poslanski skupini, ki je predlagateljica tega zakona, kako smo sovražni, kako smo proti LGBT, kako smo proti homoseksualnosti, pa to ni res. Smo pa proti temu, da se mladoletnim osebam te prakse prikazujejo v izobraževalnem procesu. To pa smo proti. Tako kot je prepovedano pitje alkohola do 18. leta in distribucija, kot je prepovedano kajenje do določene starosti, zdaj niti ne vem več, ali je 15 ali je 18 let, vem, da je bilo včasih 15 let, in tako naprej. To je naš zakon, to je naša novela. Zdaj bom še enkrat prebral, ker vi potem v koaliciji vse nekaj na splošno, kako je SDS zopet sovražna, greste ad personam na kolega Branka Grimsa, kako je on sovražen, kako je nestrpen in tako naprej.

prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti vsebine, ki prikazujejo pornografijo, spodbujajo ali prikazuje odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost ali prikaže predstavo s to vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.« In potem se še nadaljnji odstavki pravzaprav referirajo ali pa zaostrujejo to vsebino. Torej, eksplicitno piše do 18. leta za mladoletne osebe v izobraževalnem procesu, in temu mi nasprotujemo.

Praksa, ki se je vzpostavljala in je vzpostavljena v zadnjih desetih letih. Na primer iz leta 2019, zaenkrat še nedolžna delavnica, evo, tukaj imam / pokaže zboru/. To je bilo objavljeno tudi na spletu, tam je dostopno, LGBT osnove do devet

Cilji, to je bistveno – udeleženke, udeleženci spoznavajo osnovne pojme s področja LGBT – lezbijke, geji, biseksualne osebe, transspolne osebe. Udeleženke, udeleženci se seznanijo s tematiko LGBT. To so otroci do devetega leta, torej stari šest, sedem, osem in devet let, prva triada osnovne šole. Po mojem mnenju je za raziskovanje spolnosti, za raziskovanje svoje identitete, še najmanj devet let časa ali pa morda šest, sedem let, ko se začne puberteta. To je pred puberteto, spoštovani kolegi in kolegice! Pred puberteto! Takrat otroku odpadejo mlečni zobje, mi pa jih bomo učili o transspolnosti, o povezovanju številk lezbijk, biseksualnosti in tako naprej. Temu mi nasprotujemo. In prosim vas, enkrat za spremembo, ker potem seveda tudi mediji takoj pravijo, SDS je vložila homofobni zakon, SDS je nevarna desničarska politika, poglejmo fakte. In to, kar je kolega Grims tudi v uvodu razlagal, samo bral je konvencije. In zdaj sprašujem predstavnico Vlade, torej ministrico za pravosodje, sami ste rekli, da je 176. člen celo bolj širok, da je širši. Vemo, če prebereš 176. člen KZ-1, ni tako, ker drugače novele ne bi potrebovali. Praksa iz drugih držav prikazuje, kako je to treba preprečiti, kako je te prakse treba preprečevati z zakonskimi akti in podzakonskimi akti. In še enkrat se bom vrnil na ministra, enega od 20, ki je odkrito gej. Še enkrat. Ali ste nas kdaj slišali, ali pa vsaj mene, bom govoril v osebnem imenu, da sem karkoli rekel čez ministra Simona Maljevca zaradi tega, ker je gej, ker je odkrit homoseksualec? Ne. Kritiziram pa njegovo politiko, kritiziram njegove neuresničene cilje in njegove, bom rekel, lahko tudi manipulacije. To pa kritiziram.

Kar me pa predvsem moti, je to, da imamo funkcionarja, ki bo te prakse prek vzvodov moči, prek izvršilne veje oblasti, prek izobraževalnega sistema vnašal v naš šolski sistem in to ne bodo več samo delavnice, ampak bo kmalu to osnovni kurikulum. Tja gremo in s tem zakonom, s to novelo mi predlagamo, da se take prakse kaznujejo, da to postanejo kazniva dejanja. In samo to je to, o čemer danes govorimo, o nobeni nestrpnosti. Kar pa me skrbi, to je pa res, ko gledamo tiste parade ponosa vsako leto v Ljubljani, vidimo veliko otrok,

Sam bom vedno spoštoval tudi parado ponosa, spoštoval bom, da se pač tisti dan v letu prikaže, kaj je v tej družbi, to je moje osebno stališče. Še enkrat, tudi sam nikoli ne nasprotujem kakršnikoli spolni usmerjenosti. Imam tudi veliko prijateljev, ki so odkriti homoseksualci, pa smo zelo dobri prijatelji. Kar me najbolj boli, je potem to, da jaz, ko podprem ta zakon in bom glasoval za v prvi obravnavi, potem to izpade, kot da sem proti gejem, proti lezbijkam in proti transspolnim osebam. Ne. Želim pa si, da se sliši jasno in glasno, da se zaščiti otroke v njihovi rani mladosti, torej do 9. leta, do 12. leta, do 15. leta pred takšnimi vsebinami. Ker vemo, ko pride otrok v puberteto, možgani znorijo, hormoni znorijo. Kar je pa še najhujše, in s tem zaključujem, je pa to, ker tako prakso najbolj propagira stranka Levica, ki je antikapitalistična stranka, ki je proti kapitalizmu, hkrati pa prav te prakse, ki jih ona prakticira, omogočajo milijardne zaslužke multinacionalkam, korporacijam, ki stojijo za tem in največje dobičke nosijo prav tukaj, kjer operejo možgane mladostnikom, ki še nimajo razvitih možganov ali pa svoje identitete, spremenijo spol, gredo čez zahtevne operacije in na koncu smo tam, kjer smo. Veliko takih primerov se konča potem res na najbolj grozen način, to je s samomorom. Hkrati pa imamo prav ta teden, to je pa še nadaljevanje, sicer nima zveze s tem zakonom, ampak ker je splošna obravnava, se bom tudi tega dotaknil, vprašanje o evtanaziji. In je krog sklenjen. Potem pač ta mladostnik ne ne vidi več smisla, ko vidi, da je zavozil, in potem mu bomo zdaj nekako še, saj to je predlog večine v koaliciji, omogočili, da bo prostovoljno izbral zaključek svojega življenja, ki ga vi želite legalizirati. Absolutno temu nasprotujem, kot pa sem dejal, ta predlog zakona bom v prvi obravnavi podprl. Hvala lepa.

Ne vem, ali so vam tudi hormoni podivjali ali kaj se vam dogaja.

ne manipulirati s to vsebino v povezavi s spremembo, ki jo tu predlagate, ker seveda eno ni nikakor povezano z drugim in gre za neko zastraševanje. Besedo ima Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo. Pravzaprav bom začela nekje tam, kjer je kolega Hoivik zaključil oziroma naj sporočim vsem kolegom poslancem, vam z ministrstva in vsem, ki nas poslušajo oziroma gledajo, da s tem predlogom v Poslanski skupini SDS nismo proti nikomur. Proti nikomur nismo! In tolikokrat, jaz imam že kar nekaj let za sabo, desetletij, kot sem v Državnem zboru slišala, da sem homofobna konservativka, zahojena, se se spomnim zadnjih dveh let, nisem še nikoli, ker to seveda ne drži. In s svojim ravnanjem in s svojim delovanjem, kajti bila učiteljica in sem prihajala v stik z mnogimi zgodbami, tudi takšnimi, s katerimi se danes ukvarjamo, še toliko z večjo tenkočutnostjo in empatijo do vseh drugačnih, kakršnihkoli, govorim, govorim pa tudi za vse tiste, ki sami ne morejo, v imenu tistih staršev otrok, tistih otrok, ki ne morejo iti iz razreda, ko poslušajo te, ki so v različnih delavnicah, o katerih je kolega Hoivik govoril. Ko sem slišala prej že v stališčih koalicijskih poslanskih skupin glede našega predloga, sem to čutila kot kar direktno sovražnost do nas predlagateljev, tudi do mene osebno. Še enkrat ponavljam, nismo proti nikomur. Z eno besedo ne govorimo o tistih, ki so drugačni, kajti zavedamo se, da svet ni črno-bel, da je svet raznolik, da je mavričen in da naj takšen tudi bo in ostane, ampak takrat, ko se človek odloča sam. Vsak se odloča, kako bo živel, s kom bo živel, s kom bo prijatelj, kaj bo v svojem življenju počel. To je to. Ampak mi pa se danes pogovarjamo o tem, na kakšen način bomo že v zgodnjih otroških letih

In vpraša svojega dedka, poglej, kaj imam tukaj, ker je bil zmeden. No, dedek je seveda s svojo zdravo kmečko pametjo fanta podučil, kaj je, ampak to se dogaja, to je sprevrženo, to ni v redu, to ni prav. Jaz sem imela tudi kot profesorica na srednji šoli stik, sicer ne čisto neposredno, pravo, konkretno situacijo glede spolne disforije in vem, kaj je ta mladostnica doživljala, dokler ni bilo to njeno stanje sprejeto tako v družini, v šoli, v okolju. Bile so hude stiske, zelo hude, od depresije do samomorilskih misli in tako naprej in smo vsi stopili skupaj. Punca je zdaj fant, je doštudiral in je uspešen. To se dogaja, ampak to moramo mi sprejeti kot del življenja in biti na to posebej pozorni, ne pa da bomo vse po vrsti začeli usmerjati, ja, zdaj lahko razmišljaš tako, mogoče boš jutri drugače, kaj boš in tako naprej. To pravzaprav ni prav. Boste rekli, da je prav?

S Konvencijo o otrokovih pravicah, ki pravi, da mora biti otrokova korist poglavitno vodilo, kako se naj otrok

ki bo pomenil, da bo zrastel v osebo, ki bo znala razmišljati, ki bo znala tehtati, ki se bo znala izražati, ki bo znala presojati. Kako? Če ga bomo zmedli že v vrtcu, od vrtca naprej, o njegovi identiteti, kar je pa bistvo

Kot sem že rekla, motnje spolne identifikacije, torej spolna disforija je obstajala, obstaja, bo tudi še naprej in ob tem mnogi mladostniki, ki imajo s tem težave, doživljajo hude stiske

in tudi njegovo okolje, ne vem, mogoče v kakšnih društvih, klubih in tako naprej, če se z otrokom kaj dogaja, da smo do tega dovolj senzibilni, empatični in da se lotimo tega tako, kot je treba. Naj Naj vam še enkrat povem, kaj pravi tudi papež, saj ga tudi vi zelo radi kdaj citirate. Teorija spola je najhujša nevarnost našega časa, saj po njegovih besedah izničuje vse razlike, ki tvorijo človeštvo. Izbrisati vse razlike med moškimi in ženskami pa pomeni izbrisati človeškost. Kaj se dogaja recimo po Evropi, v državah, kjer imajo to že kar nekaj let, desetletje, morda še več. Kaj se dogaja v Veliki Britaniji, kjer sem že prej v stališču povedala, da že prihaja do prvih tožb zaradi poučevanja ideologije spola v šolah in da so se v zadnjih nekaj letih vendarle na področju omejevanja širjenja ideologije spola začele dogajati spremembe. Najprej so edini kliniki za spol, ki je na letni ravni zdravila po več tisoč spolno zmedenih otrok in najstnikov, odredili neodvisno komisijo, ki je razkrila osupljive podatke mladoletnim so postavljali napačne diagnoze in prehitro predpisovali zaviralce pubertete in tudi druga zdravila, ki so na njih pustila doživljenjske posledice. Mislim, da v letošnjem letu to kliniko čaka zaprtje in tudi skupinska tožba več kot tisoč družin, katerih otroci so postali žrtve nestrokovne obravnave malomarnih zdravnikov. Nosi pa tukaj svojstveno težo tudi britansko ministrstvo za izobraževanje, ki otroke ni zaščitilo pred ideologijo spola v šolah. Tudi to ustanovo, torej ministrstvo za izobraževanje, bodo tožili starši, ta skupina staršev, katerih otroci so si spol spremenili ravno zaradi izobraževalnega sistema, ki je dopuščalo oziroma celo priporočalo ideološko obarvana gradiva in mladoletne mimo vednosti staršev usmerjalo v spremembo spola. So tudi tudi zgodbe, saj jaz verjamem, da so vam poznane, da ste se vsaj malo pozanimali o vseh teh zgodbah, ki so grozljive, kajti kadar začne otrok, ko pride v tista Saj odraščanje, najstništvo je že samo po sebi težko, takrat se mladi najbolj sprašujejo o svoji identiteti, takrat je največ težav. Nekateri celo pravijo, da če puberteta mirno mine, ni vse okej, ampak to teorijo so tudi že zavrnili, ampak takrat je zelo težko obdobje že samo po sebi, ko prihaja do vsega, vemo, do česa vse. Zdaj pa mu dajmo še to možnost, da se bo začel spraševati, kaj pa, če bom rešil vse svoje probleme s tem, da bom spremenil spol. To so mi pa že povedali. Kaj pa, če bi? No, v Veliki Britaniji pravijo, da ni glavni nosilec te ideologije ministrstvo, ampak so po besedah odvetnice, torej odvetnice te skupine staršev, največji problem zunanji izvajalci, kot je prej omenjal že kolega Hoivik, in da so tukaj materiali, ki so za otroke neprimerni, ministrstvo pa jih niti ne pregleda, tako da se sprašujem, kako je s temi materiali tudi pri nas. Bi pa omenila v svoji razpravi zdaj še dr. Tristana Riglerja, specialista klinične psihologije, ki o tej spolni disforiji tudi kar precej piše, tudi to je dostopno, da je spolna disforija res izjemno naporna za posameznika in zaradi nje mnogo ljudi trpi. Sam pa tudi svetuje, tako kot za vse ostale motnje, če je posameznik nima, ni potrebe, da bi si jo še naknadno nakopal, to so njegove besede, kljub sodobnim trendom, ki narekujejo, da je treba dvomiti v vse, se vprašati o vsem in z viška gledati na gotovost, je včasih modro kakšen kamen pustiti tudi nedotaknjen. Kot sem že prej rekla, potrebujejo takšni ljudje, ki imajo spolno disforijo, veliko empatije in veliko individualne strokovne obravnave. Zato se pogosto sprašujemo,

v kontaktu s to ideologijo, kje je torej meja med motnjo spolne identitete in samim uporom najstnika. Moramo se vprašati, kdaj sploh vemo, kako otrok doživlja to motnjo. Tukaj so tudi vprašanja staršev. Mnogi starši, kot je že kolega Cigler Kralj prej povedal, se sprašujejo, to se dogaja na naših šolah, imajo vprašanja, mnogi si ne želijo o tem spregovoriti iz takšnih in drugačnih razlogov, tudi ne na svetih staršev zaradi različnih razlogov, zato je predvsem naša naloga, da se s tem ukvarjamo in da določimo, da tovrstna ideologija kot marsikatera druga nima prostora v naših vzgojno-izobraževalnih institucijah, s tem, da pa seveda, če do te spolne disforije prihaja, smo seveda vsi skupaj dolžni, tisti, ki smo v kontaktu z mladimi, od staršev, učiteljev, vzgojiteljev, tudi koga drugega, da smo pri tem zelo senzibilni in empatični in da tukaj pomagamo. Drugače pa, še enkrat ponavljam, ne boste me prepričali, in to je bilo povedano tudi v vseh stališčih, ker so bila stališča drugačna in v bistvu napad na predlagatelja, ne pa samo mnenje o tem, kar piše v predlogu zakona, da se strinjate

odločitve staršev. Mi marsikatere ideologije ne spustimo v šolo, kar je prav. Tu bomo pa kar zaprli oči, zapiramo si oči, da se to ne dogaja, da to ni nič hudega, ampak je.

Poznam tudi družino, ki se s spolno disforijo svojega otroka ukvarja z vsemi tistimi, ki lahko pomagajo pa ni nobenih težav, tudi ne v okolju. Ni jih. To je pa naša naloga. Lepo prosim, če boste glede tega predloga zakona še kaj govorili, da se vzdržite besed o sovražnosti proti vsem, homofobiji, kakorkoli, ker to ne drži. To ne drži in je zelo nevarno, kar počnete s temi besedami, kar pri tem predlogu zakona pravzaprav govorite, ker ni drugega argumenta. Jaz pa vam še enkrat povem, da ne verjamem, spoštovani kolegi, da se strinjate, da to pride med naše otroke. Ne verjamem. Dokažite! Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo ministrica za pravosodje Andreja Katič. Izvolite. Hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana podpredsednica Hot! Da pomagam, zakaj danes glasovati proti. Pa poglejmo dejstva. Predlog sprememb zakona v tem enem členu, kot je predlagan, govori o osnovni obliki kaznivega dejanja, poleg pornografije, ki je že urejena v slovenskem pravnem redu. Tudi vse konvencije, ki so bile naštete v obrazložitvi tega predloga zakona, kar sem tudi pri obrazložitvi mnenja Vlade povedala, pravijo: »Kdor osebi, mlajši od 18 let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, ki prikazujejo, spodbujajo ali prikazujejo odstopanja od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, in spremembe spola ali homoseksualnost, ali prikaže predstavo s to vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.« To pomeni v praksi tudi to. Jaz imam veliko prijateljev, prijateljic, ki so različno spolno usmerjeni in imam sliko na Facebooku, kjer se moja dva prijatelja držita za roko ali se poljubljata. Če jaz sosedovi hčerki, ki je moja prijateljica na Facebooku, pokažem to sliko, sem po tem členu kaznovana z zaporom do treh let. To je tukaj napisano. In ko govori ta člen o vsebini v izobraževalnem procesu, govori samo o kvalificirani obliki v tretjem odstavku tega člena. Se pravi, mi tukaj s to dikcijo, pa verjamem, da bi Zakonodajno-pravna služba dala veliko pripomb ali pa jih bo v prihodnosti, inkriminiramo oziroma delamo kaznive vse objave, se pravi da so lahko po tem členu kaznovani odgovorni uredniki izdajatelja medija, tisti, ki ga je nadomeščal, vse, kar je storjeno z javno objavo v časopisih, revijah, učbenikih,

Nadalje se za to kaznuje tudi izdajatelja ali tiskarja, če bi recimo objavil knjigo s takšno vsebino, z zaporom do treh let, in še bi lahko naštevala. Še enkrat, jaz sem v uvodu povedala, da vse, kar ste povedali, da želite zaščititi otroka, so jih vaši predhodniki, moji predhodniki že zaščitili, ker so vse te konvencije že prenesene v naš pravni red. Vi pa se pravzaprav sklicujete na te konvencije in njihovo vsebino razlagate tako, da to ustreza cilju, ki ga zagovarjate vi kot določena politična opcija, v Sloveniji in tudi širše. Jaz sem poslušala, govorimo o zaščiti otrok, zato da bi se razvijal normalno,

omejiti določene pravice, ki so zavarovane z mednarodnimi konvencijami, z vsem tistim, kar navajate v obrazložitvi. In še enkrat, to vsebino razlagate tako, da to ustreza cilju, ki ga zagovarjate, in ne priznavate nobenih spoznanj o obravnavanem področju in to razlagate z napačnega vidika. Trdite, da gre za napeljevanje oseb k neskladju med biološkim spolom in spolno identiteto, zanemarite pa ves vidik pomoči in razumevanja takih oseb pri njihovih stiskah. Jaz imam hčerko. Tudi moja hčerka se je soočala z različnimi izzivi, ko je odraščala, zdaj je že polnoletna, ampak njo in njeno družbo sem spremljala od malega. In ja, veliko njenih prijateljev je homoseksualcev, pa tudi mojih. Veliko je tudi takšnih, ki se ne opredelijo, katerega spola so, in njihove težave ali pa izzivi, kako se opredeliti, so se začeli tam nekje v osnovni šoli. Tako jaz kot njihova prijateljica, prijateljica njihovih staršev sem bila hvaležna za vse razprave, ki smo jih imeli, zato da se je otrokom pomagalo na nek način opredeliti in danes so vsi sijajni, odgovorni državljanke in državljani. Res pa je, da jih velika večina živi v tujini zaradi tega, ker pravijo, da je Slovenija vseeno nekoliko neprijazna do tega in današnja razprava pravzaprav to tudi dokazuje. In še enkrat, ko smo govorili o konvencijah, bi opozorila na Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki državam pogodbenicam, torej tudi Sloveniji, ker jo je Slovenija ratificirala leta 2013, narekuje, da konvencijo in vse ukrepe za zaščito pravic žrtev izvajajo tako, da ne povzročajo diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože in tako naprej in tudi spolne usmerjenosti. In zato ponovno izpostavljam, da ta vaš predlog pravzaprav pomeni diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, in to pomeni tudi, ko se je ta konvencija pripravljala, ko so se vrstile širom sveta različne razprave, bila prepoznana ta prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, zato ker je bilo izpostavljeno posebno tveganje spolnega nasilja nad mladoletniki homoseksualne usmerjenosti. Se pravi, da bodimo danes vseeno pazljivi, da ne bomo v šolah in ob tem, ko želimo zaščititi otroke, pravzaprav pristali na to, da govorimo, da so nekateri drugačni in da so zaradi tega celo

praks. Naj pravzaprav zaključim s tem, da se ta vlada še kako zaveda tega, da se je treba vsak dan boriti za pravice otrok. Izpostavila bi primer javnega zavoda Hiša za otroka. V Zakon o kazenskem postopku smo vnesli tudi posebna določila, ki ščitijo otroke kot žrtve kaznivih dejanj, tudi mladoletne storilce kaznivih dejanj, vendar pa predlog zakona, ki ga imate danes pred sabo, spoštovane poslanke in poslanci, definitivno tega ne zasleduje. Vsi si želimo zaščititi otroke, govorimo tudi o mladostnikih do 18. leta, ampak ta člen, tako kot je napisan, temu ne sledi. Hvala.

proti meni, samo tokrat sem pazil, sem odskočil, in potem je na ves glas tulil za menoj, da vedo, kje sem doma in da bodo poklali vso mojo družino, zraven so stali policisti, niso naredili tole / pokaže z gesto/. Gospe in gospodje, to pa je varnost in spoštovanje človekovih pravic pod vašo vlado, seveda, ker brez hujskaštva ne zmorete, in potem zmeraj skladno z najstarejšim trikom levičarja kažete na drugega in pripisujete to njemu. Zakaj ste bili tako agresivni, žaljivi in nesramni na začetku v uvodnih besedah v koaliciji? Zelo preprosto, ker veste, da proti temu, kar mi predlagamo, nimate nobenega argumenta. Najboljši dokaz za to je, da ste se od razprave potem vsi odjavili. Po domače rečeno, temu se reče beg pred resnico. Zdaj pa dovolite, da vam najprej predstavim nekaj te resnice. Najprej za opomin, tudi kar se je prej nekaj zelo nenavadnega dogajalo tudi z vodenjem, kar je pa sicer značilnost zadnjih dveh let v Državnem zboru, bi vas opozoril na Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je temeljni akt s področja varovanja človekovih pravic in v njej najdete tudi naslednji, to je 19. člen: »Vsakdo ima pravico do svobode mnenja in izražanja; ta pravica vključuje svobodo imeti mnenje brez vmešavanja ter svobodo iskati, sprejemati in širiti informacije in ideje na kakršenkoli način in ne glede na meje.« In seveda, če kje to velja, to velja v parlamentu. Se pravi, ko nekdo govori, so metode omejevanja, ki so sicer postale v tem parlamentu zadnje čase stalnica, seveda, ker se bojite resnice, ker je resnica za vas sovražni govor in pred njo bežite brez argumentov, postale pač žal stalna praksa. Te prakse je treba končati, ker so v nasprotju s temeljnimi akti s področja varovanja človekovih pravic. Zakaj je to pomembno? Ker šele, ko imamo svobodo govora, lahko predstavimo, kaj je v resnici bistvo problema. Danes so otroci predmet direktnega napada določene ideologije, ki je zanje uničujoča. Razlog za to je en sam in vedno je ta razlog en in isti, in to je denar. Hormonski blokerji, tako imenovana zdravila, ki so seveda hudi strupi, ki naredijo otroka sterilnega za vse življenje, ga naredijo invalida, so strahovito draga in ko se jih enkrat začne jemati, se jih ne more nehati, tega ker sesujejo otroku njegov lasten organizem. In to pomeni trajen zaslužek za farmacevtsko industrijo, za globaliste, katerih uslužbenci so v resnici danes samo levičarji, pa imajo toliko za povedati proti kapitalu, so pa uslužbenci največjega kapitala, ki obstaja na tem svetu, to je špekulativni velekapital ali pa bankirji, če hočete. Ker gre samo za denar, morate vedeti, kakšna vsota je. Pa da ne bo kdo rekel, da sem si jaz to izmislil, čeprav sem o tem že nekajkrat pisal in govoril. Ravno včeraj, ne boste verjeli, je Bloomberg objavil članek, v katerem ocenjuje, da je pač ta sistem operacij otrok, sprememb spola, to mendelejevsko mesarstvo, za katero jaz mislim, da mora biti strahovito kaznivo za vse, ki to propagirajo, in za tiste, ki to izvajajo, da je vredno v tem trenutku že 200 milijard dolarjev ali pa evrov, če želite, na svetu. Farmacija vsaj še enkrat toliko, se pravi 400 milijard. Zato se je proti temu tako težko boriti, ampak zaradi tega tudi vi to tako vehementno zagovarjate, ker boste za to očitno tako ali drugače posredno nagrajeni. Bo že kakšen ameriški sklad spet financiral nevladnike zato, da bodo izvajali vašo volilno kampanjo. Potem to v praksi globalisti nagradijo, kar imajo od vas profit. Seveda, zakaj se beži pred resnico, ker potem imamo recimo Deklaracijo o otrokovih pravicah, v kateri je drugo načelo, ki ga citiram: »Otrok mora uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno zdravo in normalno. V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova korist poglavitno vodilo.« Pa je to seveda komaj začetek, kajti potem imamo pa Konvencijo o otrokovih pravicah, ki v 8. členu pravi: »Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale otrokovo pravico do ohranjanja lastne identitete,« tiste, dane ob rojstvu, veste, skladu z zakoni, brez nezakonitega vmešavanja.« O nezakonitem vmešavanju so zdaj govorili moji kolegi, ki so vam predstavili konkretne primere iz Slovenije. In potem 18. člen konvencije, ki je zavezujoč akt in sestavni del prava Evropske unije, ki pravi: »Države pogodbenice bodo z vsemi svojimi močmi zagotovile priznanje načela, da sta oba starša enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj.« Starša sta odgovorna, ne šola, ne televizija, ne kdorkoli drug, še najmanj pa država, ampak starša. »Otrokove koristi so njihova poglavitna skrb.« In potem narekuje, da je treba pri tem seveda storiti vse, da se omogoči celovito uresničevanje teh pravic. Prej sem pa že opozoril na 3. člen konvencije, ki je kristalno jasen, da kdorkoli ima katerokoli dejavnost v zvezi z otroki, tudi sprejemanje odločitev, če želite, katerekoli veje oblasti, izrecno piše, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, se pravi v zakonodajni, izvršilni ali sodni veji oblasti morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. Noben argument, gospe in gospodje, v narekovajih, ki ste ga navedli, ni nad temi dejstvi in vse to seveda krije tudi slovenska ustava, ki je v svojem 53. členu v tretjem odstavku kristalno jasna, država mora ščititi očetovstvo, materinstvo, družino, mladoletne otroke. In seveda v 54. členu je prav tako Ustava kristalno jasna, ko pravi, da je pravica staršev, pravica in dolžnost staršev, da vzgajajo svoje otroke. Starši imajo torej po mednarodnih aktih in po slovenski ustavi edini pravico in dolžnost vzgajati otroke skladno s svojimi vrednotami. Država je pa dolžna poskrbeti za okoliščine, da bo zagotovljena normalnost. je kdo od vas prepričan, da je normalnost to, da se otrokom razlaga, da je spol fluiden in da se ga lahko spreminja in da to ni noben problem in da se jim potem da hormonske blokerje in se jih operira, razčetveri in nazaj sešije malo drugače, da imajo potem celo življenje strahotne težave, če itak ne naredijo samomora, kar je žal prepogost izhod v takih primerih, če je to normalno, potem se strahovito motite. Tako ravnanje ne samo da ni skladno s temi mednarodnimi akti, ampak je očitno tudi v nasprotju s slovensko ustavo. Je pa res, da o teh mednarodnih aktih, ki sem jih zdaj bral, se zelo rado molči, o tem nihče od vas nikoli ni govoril v tem parlamentu, vsaj ne, kar se jaz spomnim. Pa Pa tudi pred tem sem bil edini, ki je govoril o tem. Pa tudi v Evropskem parlamentu, ne boste verjeli, sem bil edini, ki je govoril o teh aktih in potem je bila samo tišina, noben ni upal ugovarjati. Ker te akte bi nekateri radi kar pozabili, radi bi jih dali pod mizo, so ti akti brez ideologije v tem smislu, kot se jo danes hoče vsiljevati na vse mogoče načine. Danes se pravo tolmači drugače, kot se je takrat, ko se ga je izvorno sprejemalo, čeprav je to pravno nedopustno. Vsi, ki imate vsaj malo znanja o pravu, zelo dobro veste. In zakaj se vse to počne? Zaradi denarja. Saj poznate dva Murphyjeva zakona – karkoli vam levičarji govorijo, vedno govorijo o denarju. In tukaj je točno to, ko gre za ta napad na otroke, na otroštvo, s tem tudi, če želite, na našo prihodnost, se samo sledi interesom denarja, ker je to za farmacijo fantastičen biznis in za tiste, ki izvajajo te operacije, prav tako. In zato se izvaja reklama, in ta reklama se vsiljuje kot neke lažne vrednote in v različnih oblikah prek televizije, prek sredstev javnega obveščanja, prek medijev, prek šolstva, če želite, prek zabavne industrije in otroci to nekritično spremljajo. Ko se otrok zabava, se odpre, on misli, da je to samo zabava, dejansko se mu vsiljuje ideologija za tisto, kar vidijo tam v Hollywoodu, kjer, mimogrede, med starši danes

Splošne deklaracije človekovih pravic, ki govori o svobodi govora. In zdaj navajam argumente za ta zakon. Ker kam to pripelje? Kaj jim torej delajo starši v Hollywoodu? Žrtvujejo svoje lastne otroke za kariero, za denar. To je v resnici končna posledica, če se tej ideologiji odpre vrata na široko, da na koncu vsi izgubijo občutek za to, kaj je dobro, kaj je zlo, in potem je vse dovoljeno in se ljudje delajo bogove in uničujejo lastne otroke. Se pravi iz civilizacije nazaj v barbarstvo, to je pa končna posledica te zgodbe. Zaradi tega opozarjam, da je treba spoštovati akte, da je treba spoštovati mednarodno pravo in treba je spoštovati slovensko pravo, in na prvem mestu morajo biti seveda temeljni referenčni akti s področja varovanja človekovih pravic. To vedno govorim, tudi ko je šlo za kakšne druge teme, od migracij naprej. In vedno znova je sovražen izpad. Ali ni to zanimivo? Danes smo prišli v zahodnem svetu tako daleč, v Sloveniji pa očitno sploh, da ko človek reče, da je potrebno spoštovati temeljne akte s področja varovanja človekovih pravic, se ga obsuje, ozmerja in potem se seveda beži skozi vrata, ker seveda proti temu nimaš argumenta. Ampak se zaneseš, da bodo mediji potem to povzeli, in to hujskaštvo, ki je protiustavno – kajti hujskaštvo je netenje sovraštva, ki je protiustavno in ga vi stalno izvajate, saj ste s tem tudi zmagali na volitvah da ne bo opaženo, da ga bodo mediji tako servirali, da bo že potem učinkovalo drugače. In potem se pripisuje to vsem drugim, če človek reče, da to ni prav, potem je pa on grd. Ja seveda. Poglejte se malo v ogledalo, kaj delate. Tukaj gre za zaščito otrok, za nič drugega kot to, da mora biti otroštvo tako, da je vsakemu otroku zagotovljen nasmeh. vsak otrok je dragocen, kjerkoli že se nahaja, in vsak ima pravico, da mu nihče ne vsiljuje nečesa, kar ga lahko trajno poškoduje. Otrok se ne zaveda posledic tega, kar se dogaja, zanj je to vse samo igra. Poleg tega sprejema te informacije zelo nekritično. Zato je tukaj ne samo upravičena, ampak je tudi nujna zaščita. In zato seveda vsi tukajle danes vse mogoče mešate. Najbolj smešno je, ko v isti sapi skoraj vsi, zlasti pa ministrica, trdite, da je vse to, kar mi predlagamo, že zajeto v določbah, ki ščitijo otroka, da je otrok pred tem že zaščiten, ampak

vam drugi opomin. Zdaj pa res prosim, dajte se fokusirati na predlog spremembe in ne manipulirajte niti z razpravami. Ministrica ni nikoli izrekla, da ji je popolnoma vseeno za to, kar se dogaja, ampak je jasno povedala, da so zadeve že inkriminirane. In vi se dajte zdaj fokusirati na to, zakaj želite, da se to inkriminira dodatno, kakor vi predlagate, še enkrat,

Vam bom vzela besedo. Najbolj pogosta zmerljivka, ki jo imate zoper močne ženske, je, da smo histerične. Nič nisem histerična, vas pa opozarjam na dnevni red, na predlog, ki ste ga sami vložili. Fokusirajte se na sam predlog. Nisem še enkrat v vaši desetminutni razpravi slišala, zakaj je ta predlog predlog spremembe Kazenskega zakonika za vas potreben, razen tega, da ste našteli vse možne hollywoodske teorije, ideologije in tako dalje. Ampak kaj pa je to, zakaj je potrebno Kazenski zakonik spremeniti? predsedujoča, jaz vam predlagam, da lahko še enkrat preberem tisti člen, ki sem ga prej prebral. In vas prosim, da brez te vehemence in brez povzdignjenega glasu – če ga niste sami zaznali, si poslušajte svoj lastni posnetek vodite to sejo naprej skladno s poslovnikom in skladno s temi mednarodnimi akti, ki nas zavezujejo, in seveda s slovensko ustavo. Govorimo pa izključno, in samo in še enkrat to poudarjam, o tem, kar zadeva otroke, se pravi, o odraslih ne govorimo. Odrasli lahko počnejo, kar hočejo, in zato so bile tudi vse tiste dileme, ki ste jih nekateri, zlasti ministrica tamle predstavljali, popolnoma odveč. Če je to urejeno za sedanjo pornografijo, če želite, je lahko tudi potem za vse to, kar je zajeto in točneje opredeljeno, ker samo za to v resnici gre v tem zakonu. Potem ni nobenega problema, če sedanji sistem deluje, lahko tudi ta. Ampak očitno vam to ni v interesu, ker vam ni v interesu zaščita otrok. Otroci pa imajo vso pravico, da jih nihče ne nadleguje. Samo njihove matere in očetje imajo po teh mednarodnih aktih, lahko vam še nekaj členov citiram, pravico, da tudi sodelujejo s šolskim sistemom in z vsemi ostalimi institucijami. Pri tem, da seveda vzgajajo otroke skladno z vrednotami, ki jim oni sami sledijo. Se pravi, starši imajo po ustavi in po mednarodnih aktih pravico vzgajati otroke skladno z vrednotami, ki jim sami sledijo. In nobena pravica, o kateri ste vi govorili, ni nad to pravico, kajti po tem, kar določajo mednarodni akti, je zaščita otrok, ki imajo te pravice, o katerih sem zdajle govoril, najvišja vrednota. Se pravi, ne more biti ničesar nad tem. Tukaj gre samo za to, da se prepreči, da bi nekdo z neko zavajajočo, za otroke pa tudi uničujočo propagando jih usmerjal v to, da bi šli v neke postopke in potem imeli posledice, ki bi jih trpeli vse življenje. Otrok o tem ne more sam suvereno odločati, otrok išče svojo identiteto, se igra, samega sebe spoznava. Če to igro sprevržeš v potem neko mesarjenje ali v hormonske terapije pa seveda potem propagandno usmeriš, je to popolnoma nedopustno. Pa še nekaj vam povem. Jaz osebno poznam kakšna dva taka primera, kjer se je to dogajalo. Veste, kaj se je dogajalo? Da so potem šolske oblasti, v Sloveniji govorim, ne nekje v tujini, in določene organizacije tam posredovale in so omejevale stik staršev s tistim otrokom, ki so ga zajeli v te propagande mašinerije, in so ga šli pripravljat za spremembo spola. Ko sta bila pa dva starša v igri in je bil en starš, recimo temu, v določeni meri naklonjen, drugi pa absolutno proti, so tistemu drugemu dobesedno fizično preprečevali stik z otrokom. Gospe in gospodje, ali je to skladno s temi mednarodnimi akti, o katerih sem govoril? Ni. To je očitna kršitev teh aktov. Zaradi tega je potrebno ta zakon sprejeti. Ker se očitno tolmači danes pravo na tak način, da je otroku v škodo. Otroka pa je treba zaščititi, igra mora biti samo igra in spoznavanje sveta mora biti seveda tako, da omogoča otroku, da razvije polno osebnost sam, brez vsiljevanja določene zanj škodljive ideologije. Da preprosto sam pride do tistega spoznanja, ki sem ga povedal na začetku. Pa tako preprosto je, biološko je utemeljeno, zgodovinsko je utemeljeno, človeško je utemeljeno. Vsak normalen oče ali mati se bo s tem strinjal. Oče je moški, mati je ženska, spola sta samo dva, moški in ženski, duševnih bolezni je pa neskončno mnogo. Pred temi je pa treba otroke zaščititi. Odrasli naj pa delajo in počnejo, kar kdo želi, če je to v mejah ustave in zakona. To je pa povsem druga zgodba in se je z našim predlogom prav v ničemer ne dotikamo. Zaradi tega je seveda vse tisto, kar ste govorili, da to prizadeva ne vem kakšne pravice ne vem katere skupine, popolna neresnica in popolnoma odveč. Gre za zaščito otrok in otroci imajo po mednarodnih aktih in slovenski ustavi vso pravico do zaščite, torej je to, kar predlagamo, naša pravica, tudi pravica mene kot očeta, in seveda naša dolžnost kot poslanca vsega ljudstva. Za to v resnici gre in zato je ta zakon utemeljen.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 Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja mag. Branko Grims ter predstavnica Vlade ministrica Andreja Katič, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade, nato predstavnik predlagatelja. In zdaj res vljudno prosim, vzdržite se kakršnihkoli vrednostnih sodb in žaljivk, ki smo jih bili sedaj v dvajsetminutnem nagovoru deležni.